Så står vi her igen til tredje behandling af det lovforslag, som kommer til at indføre tvangsfordeling af gymnasieelever i de store byer i Danmark. Det er et forslag, som er utrolig udansk, og jeg synes også, at processen vidner om et manglende ønske om at lytte. Vi havde i tirsdags en diskussion om et ønske om at dele lovforslaget op i to, men det blev blokeret fra Socialdemokraterne og de røde partiers Vi har haft et borgerforslag, som på kort tid har samlet mere end 50.000 underskrifter, som skal hastes igennem Folketinget på mindre end 2 dage, for det har et flertal af Socialdemokraterne og de røde partier insisteret på. Jeg synes, man skal lytte til alle de mange tusinder af unge og deres forældre, som er dybt, dybt bekymrede for den tvangsfordeling, som nu bliver indført i de store byer på baggrund af forældreindkomst. Lyt til de bekymringer, som de har, for, at man skaber usikkerhed, at man skaber uigennemsigtighed, at man ikke længere sætter de enkelte unges frie valg, deres frie uddannelsesvalg først, men i stedet for tvangsfordeler dem på baggrund af forældreindkomst. Fra Venstres side er vi imod, og det er vi, fordi vi tror på, at det frie valg og det at have respekt for de unges uddannelsesvalg er væsentligt og grundlæggende også et fundament for hele vores uddannelsespolitik i Danmark. I tirsdags prøvede vi at få lovforslaget delt op, men det blev som sagt blokeret, og i dag håber jeg på, at undervisningsministeren i det mindste vil gå på talerstolen og stå på mål for sin politik og regeringens politik. Det gjorde undervisningsministeren ikke til andenbehandlingen, og der ser vi jo igen, at man ikke står på mål for og tager ansvar for og lytter til den kritik, der er blevet rejst, ikke mindst af de unge selv, og det gælder også i forbindelse med det borgerforslag, der er rejst. Vi har stillet en række ændringsforslag til lovforslaget. Vi har stillet et ændringsforslag om at tage forældreindkomst ud som parameter, sådan at vi reelt set sikrer frit valg for de unge, også i byområderne. Vi har stillet et ændringsforslag om, at det ikke skal være rektor, der godkender, at man skal have en aftale med rektor for at kunne skifte skole, også i forbindelse med mistrivsel. Jeg kunne i tirsdags forstå, at nogle af Socialdemokraterne og SF's ordfører mente, det allerede er sådan i lovforslaget i dag. Det er det ikke! Det, der står i lovforslaget ordret, er, at man heller ikke ved mistrivsel kan skifte skole, medmindre man har fået det aftalt med og godkendt af rektor. Det synes vi er et problem, og vi synes, det med al tydelighed viser, at det her lovforslag gør alt for at binde og tvangsfordele de unge i stedet for at respektere deres frie uddannelsesvalg. Også det ændringsforslag håber jeg man vil støtte. Vi har også stillet ændringsforslag om at udtage den del, hvor man begrænser de private gymnasier. Vi har stillet et ændringsforslag om, at man også anerkender den meget specialiserede shippinglinje, der ligger på Niels Brock, og hvor der er behov for, at man ikke bare får elever ind tvangsfordelt efter forældreindkomst, men at man får de dygtigste og de mest motiverede elever ind, som ønsker at være en del af den danske rederibranche fremover. Også det ændringsforslag stemmer Socialdemokraterne og de røde partier og Radikale Venstre ifølge betænkningen imod. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det viser, at man overhovedet ikke har lyttet til og heller ikke læst høringssvaret fra den danske rederibranche med de bekymringer, som de rejser. Vi har også et ændringsforslag, hvor vi foreslår at undtage htx'erne og hhx'erne fra tvangsfordelingsmodellen af de unge, og det har vi, fordi vi lytter, vi lytter til de bekymringer, der er, vi lytter til de høringssvar, der er kommet, både fra elevorganisationerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser, som ikke støtter den her tvangsfordelingsmodel, fra de erhvervsgymnasiale institutioner som helhed, som ikke støtter den socialdemokratiske tvangsfordelingsmodel, der har baggrund i forældreindkomst. Så ja, jeg håber på, at vi i dag kan få støtte til de ændringsforslag, som vi har stillet til lovforslaget, så vi igen kan få frit valg på uddannelsesområdet i Danmark, så vi kan få gjort op med nogle af de fundamentale problemer, der ligger i det her lovforslag, og så vi kan genetablere en praksis, hvor vi lytter, hvor vi lytter til borgerne, hvor vi lytter til høringssvarene, hvor vi lytter til de bekymringer, der er kommet, i stedet for at vi trumfer et lovforslag igennem, der laver tvangsfordeling af de unge på baggrund af deres forældres indkomst. Så jeg håber på, at man i de seneste par dage har fået sin lytteevne igen, så vi også kan få en ordentlig behandling fremadrettet af den måde, som vi sikrer det frie valg på gymnasieområdet Jeg håber som sagt, at undervisningsministeren går på talerstolen, sådan at regeringen også svarer på den kritik, der er kommet, ikke mindst fra de mere end 50.000, der har skrevet under, men sådan set også den kritik, der er rejst fra en række organisationers side imod det her lovforslag. Tak for ordet.

de partier, der står bag, jo ikke ønsker at se på dem. Og der kan jeg sige for Radikale Venstres vedkommende, at selvfølgelig gør vi det. Vi vil også se på de ting i forligskredsen. Man kan jo ikke gå ind og pille enkelte ting ud og lægge dem ind efterfølgende, når man er gået fra en forhandling. I den forbindelse vil jeg egentlig gerne stille vi prøvede forleden dag at få svar på, hvad Venstre gerne selv ville: Hvilken rolle synes Venstre selv man har spillet i det her forløb, hvor man jo var med i forhandlingerne, i hvert fald et stykke af vejen? Og man kan måske selv redegøre for, hvor længe man var med i forhandlingerne. Hvilken rolle synes Venstre man har spillet? Hvilke konkrete løsninger er man kommet med? For vi hørte indledningsvis, at man ikke afviste noget på forhånd. Men nu har man altså afvist den her model. Man afviste også karakterer som kriterium; man har også afvist en klyngemodel; og man har også afvist en distriktsmodel.

Det er en grundlæggende forskel, og det går særlig ud over de unge i byområderne, for det med forældreindkomst er jo ikke lagt ned over resten af landet. Det fik vi jo forhandlet ud. Derfor kommer ud. Derfor kommer det her til at påvirke særlig de unge i byområderne, når de fremover vil blive tvangsfordelt på baggrund af deres forældres indkomst. Men det er jo lidt sjovt, at den radikale ordfører siger, at man ikke kan gå ind og ændre de her ting, at man ikke kan gå ind og stemme for vores ændringsforslag, sådan at lovforslaget kan forbedres. Undskyld mig, det er da sådan, vi plejer at gøre i lovprocessen her i Folketinget. Og mig bekendt lå der nogle ændringsforslag til andenbehandlingen, som Radikale Venstre havde insisteret på skulle ind som en del af en lappeløsning eller som en lap til lappeløsningen. Så det der med, at det kan man ikke stemme for, for, passer jo ikke. Så jeg synes, Radikale Venstre skal lytte. Jeg synes, de skal lytte til bekymringen. Jeg synes, Radikale Venstre skal spørge sig selv, om det virkelig er rimeligt, at man skal have en aftale med rektor for at kunne skifte skole ved f.eks. mistrivsel. Kl.

at det jo ikke er rigtigt. Det har aldrig været på bordet, så jeg ved ikke, hvordan ordføreren kan få sig selv til at sige sådan. Men jeg vil bare spørge igen: Når nu Venstre indledningsvis siger, at man ikke kategorisk vil afvise nogen løsninger, fordi man tager hånd om det problem, at der er nødlidende gymnasier, både i byerne og ude på landet,

Det var derfor, vi bad om at få lovforslaget delt op, så vi kunne stemme om den del, der handler om landdistrikterne, og få det adskilt fra den del, der handler om byerne. Det har Radikale Venstre og andre partier blokeret for. Det, vi diskuterer i dag, er jo lovforslaget generelt og også de ændringsforslag, som vi har stillet. Det betyder jo også, at hvis man stemmer det her igennem, som vi kan se der er et flertal af de røde partier samt Radikale Venstre der ønsker at gøre, så indfører man jo tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst i de store byer, og dermed bryder man med det frie valg. Kl. 09:16 Formanden (Henrik Dam Jeg synes, det er rystende, som de blå partier svigter i den her debat. Det er en fuldstændig karikeret debat om, hvad det her drejer sig om. Man har jo valgt parameteret forældrenes indkomst, fordi man ville identificere muslimske unge. Det er det, det drejer sig om. Det drejer sig om at sørge for, at muslimske unge ikke kan samles på få gymnasier og dermed fortrænge danskerne. Hvorfor er det, Venstre ikke kan støtte et forsøg på at gøre gymnasierne danske? Jamen det er ikke dansk at lave tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst. Det er det ikke, det er udansk. Det frie valg på uddannelsesområdet er dansk, og det støtter Venstre. Så er det jo bare heller ikke rigtigt, når spørgeren siger – og det ved spørgeren godt, for spørgeren har også siddet med til forhandlingerne – at det her skulle løse problemet med de polariserede ghettogymnasier. Det gør det jo ikke. Kun 2 ud af 17 kommer overhovedet ned under 30 pct. Det her løser ikke problemet, men det har kæmpestore omkostninger for en lang række af de danske unge. Det skaber usikkerhed, det skaber utryghed, og det er udansk. Det er klart, at det problem, vi har, ikke kan løses på grund af den fuldstændig uansvarlige udlændingepolitik, der er blevet ført i mange år, men man kunne dog forsøge at hjælpe danske unge, så de ikke kommer til at sidde alene på muslimsk dominerede gymnasier, og det er så det, som Venstre vælger ikke at gøre. Desuden er det jo fuldstændig forkert at sige, at der har været frit gymnasievalg. Det har der aldrig været. Her forsøger man på pragmatisk vis at redde danske unge fra at være de eneste de eneste tilbageværende danske på muslimske gymnasier, og her svigter både Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det er dybt Dem, der svigter i den her sag, er de partier, der med lovforslaget i dag indfører tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst, hvilket skaber usikkerhed hos de unge, bryder med det frie valg på uddannelsesområdet og på ingen måde – det viser svarene fra ministeren også – tager et opgør med de ghettogymnasier, som jeg tror vi alle sammen, da forhandlingerne startede, var optaget af var dem, der skulle holdes fokus på. Så er jeg nødt til at svare på den sidste del af spørgerens spørgsmål i den første bemærkning, nemlig spørgsmålet om, hvor Det er der jo ikke i forhold til hele indkomstskalaen, og derfor giver det ikke mening at fordele på baggrund af forældreindkomst. Jamen vi vil ikke fordele efter forældreindkomst. Det mener vi er et forkert princip. Det er udansk. Det er tvangsfordeling, som de unge ikke har mulighed for selv at påvirke. De kan jo ikke påvirke, om deres forældre ligger i den laveste indkomstklasse, den mellemste eller den øverste. Vi ønsker som udgangspunkt at fordele efter deres frie valg. Og det er jo sådan set også det, der i det i resten af landet. Og det er jo derfor, vi med det ændringsforslag, vi behandler lige nu, foreslår, at vi lader forældreindkomst udgå i byerne, så vi ikke får tvangsfordeling af de unge efter forældreindkomst, men at vi i stedet får det frie valg på uddannelsesområdet.

Og vi mener ikke, det er rimeligt at fordele eleverne efter deres forældres indkomst. Det synes vi er udansk, og vi synes, det bryder med det frie valg, som er kendetegnende for uddannelsesområdet. Og derfor ønsker vi at tillægge de unges frie valg langt større værdi,

Ellen Trane Nørby (V): Der er i den grad frit valg i dag. Det er udgangspunktet. Vi fordeler efter, hvad det er for nogle gymnasier og uddannelsesinstitutioner, man ønsker. Det betyder jo ikke, at der er ubegrænset kapacitet, men det er bare en anden diskussion. egentlig godt tænke mig at spørge spørgeren fra SF om noget, for jeg har ikke kunnet se, at en ordfører for SF har indtegnet sig til at gå herop. Spørgeren fra SF var meget optaget – og det ved jeg SF generelt er – af de unges trivsel, så hvordan kan det være, at man ikke vil støtte det ændringsforslag, vi skal stemme om lige om lidt, og hvor vi ønsker at tage den del ud, hvor rektor skal godkende og man skal have en aftale med rektor om, at man kan lave skoleskift ved mistrivsel? Det er da i den grad noget, der skaber utryghed hos de unge, at det element fortsat indgår i det her lovforslag. Kl. Ja, det skaber utryghed, fordi højrefløjen bliver ved med at sige, at man ikke kan skifte skole, hvis man mistrives på sit gymnasium, hvilket ikke er rigtigt. Det har vi sikret i den her aftale at man kan. Men jeg synes, det er paradoksalt, at ordføreren siger, at der i udgangspunktet er frit valg i dag. Sig det til de 8 pct., der i dag ikke får deres førsteprioritet. Og ja, med den her aftale vil der også fremadrettet være nogen, der ikke får deres førsteprioritet, men det er cirka lige så mange, som det er i dag. Kan ordføreren ikke bekræfte det? Hvis man kigger på de svar, der er givet af ministeren, er der adskillige områder i de store byer, hvor man bestemt ikke vil opleve, at der er lige så mange, der får deres ønske opfyldt. Men det er jo sådan set heller ikke det grundlæggende. Det grundlæggende er, om man tillægger de unges eget frie skolevalg mest betydning, eller om man laver en tvangsfordelingsmodel bygget på forældreindkomst, og det er det, som SF gør. Det er det, der skaber usikkerhed for tusindvis af unge, det er det, der får er mere end 50.000 mennesker til at skrive under på et borgerforslag i løbet af kort tid, og jeg oplever bare overhovedet ikke, at man lytter til det ønske, der er, om et reelt frit valg. Tak for det. Jeg vil gerne fortsætte lidt i samme spor. Mener Venstres ordfører simpelt hen, at der er frit gymnasievalg i dag, og at afstandskriteriet dermed er en del af, at der bare er frit valg? Venstre ønsker frit valg på uddannelsesområdet, ikke en tvangsfordelingsmodel efter forældreindkomst, og det er vel der, hvor forskellen er. Det er vel den store forskel. Når vi havde en diskussion i tirsdags om at dele lovforslaget op, side sagde, at vi gerne ville stemme for den del, hvor der ikke indgår forældreindkomst, men afstand og andre kriterier, og det flugter den model, vi har i dag, så er det jo, fordi der ikke er fri kapacitet. Det er bare ikke den model, man indfører i byerne. Der indfører man en tvangsfordelingsmodel på baggrund af forældreindkomst, og den støtter Venstre ikke. Det gør vi ikke, fordi vi tillægger de unges eget ønske om uddannelsesvalg højere værdi. Vi tror på, at det frie valg er grundlæggende for vores uddannelsessystem, og i en tidligere tid troede jeg faktisk også, at Radikale Venstre havde en eller anden form for liberal tænkning om, at frit valg var godt, men det gælder åbenbart ikke, når det handler om de unge, og det synes jeg er ærgerligt. Tak for det. Så synes jeg bare, at vi måske stadig væk lige mangler svar på, hvordan man så vil indføre det her frie valg i byerne. Hvis man anerkender den udfordring, vi står med i dag, hvad er så Venstres løsningsforslag til at klare de udfordringer, vi har? Vi ønsker ikke tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst, og det er jo den store forskel. Den store forskel er, om man mener, at det rimeligt, at unge mennesker skal tvangsfordeles, på baggrund af hvad deres forældre tjener. Tjener de for lidt? Tjener de lige midten? Tjener de for meget? Vi mener, at man i stedet for skal anerkende og respektere, at de unge har nogle valg. Det betyder ikke, at der er fri kapacitet, men det er jo ikke den diskussion, vi tager i dag. Det er, at man indfører et nyt fordelingskriterium, som ikke længere handler om det frie valg, men handler om tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst. Det er udansk, og det støtter Venstre ikke. Jeg synes, at Venstre fremstår som et parti, der fik kolde fødder, 5 minutter før man nåede målstregen. For kan fru Ellen Trane Nørby ikke bekræfte, at Venstre deltog i forhandlingerne i meget lang hvor man også anerkendte og accepterede præmissen om fordeling på baggrund af indkomst, og hvor man sågar – det er sådan, jeg har forstået det – introducerede forslaget om,

jamen Venstre sagde tidligere, at man gerne ville tage ansvar på det her område. Ja, det vil vi sådan set gerne, men vi er ikke en del af en aftale, for vi mener ikke, at vi nåede i mål – det sagde vi mange gange – både når det handler om kapacitet, om fordelingskriterier og om gennemsigtighed. Men der var nogle, der havde meget behov for, at det hele skulle jappes igennem, fordi det var mere vigtigt, at der blev lukket en aftale på et givet tidspunkt, end at de sidste udeståender blev forhandlet på plads. Og nej, Venstre har ikke sagt ja til en aftale, og det har vi ikke, fordi vi mener, at det er det forkerte fordelingsprincip at fordele de unge mennesker på baggrund af deres forældres indkomst. Det er tvangsfordeling i storbyerne, vi nu indfører, på baggrund af forældreindkomst, i stedet for at vi respekterer det grundlæggende frie valg på uddannelsesområdet. Jo, men kan fru Ellen Trane Nørby bekræfte, at det var Venstre, der til allersidst bragte det her lodtrækningselement ind i aftalen? Og det var altså på et tidspunkt, hvor indkomstfordelingen, altså tvangsfordeling på baggrund af indkomst, allerede lå fast – på det tidspunkt havde man altså accepteret det. At Venstre – og måske Ellen Trane Nørby end nogle andre i Venstre – så fik kolde fødder og ombestemte sig, er jo en klar sag. Vi nærmer os også et valg. Men kan fru Ellen Trane Nørby ikke bekræfte, at i forhold til den sidste del af aftalen, som nu er blevet ændret, og som handlede om lodtrækning, var det Venstre, der bragte det ind? Og det var altså oven på en aftale, som byggede på tvangsfordeling på baggrund af indkomst. i modsætning til den radikale ordfører, fru Zenia Stampe, sad fru Anni Matthiesen og jeg i forhandlingslokalet, og derfor kan jeg sige, at jeg ikke på nogen måde kan dele den udlægning, der bliver givet. Men hvis Radikale Venstre har den opfattelse, at når man deltager i forhandlinger, men ender med at mene, at man ikke er nået i mål, at man ikke er nået i mål, så skal man stå til ansvar alligevel, kan jeg sige, at så har vi meget forskellige opfattelser af de her forhandlingsforløb på Christiansborg. Vi gik ind i de her forhandlinger; vi satte os ikke ud på sidelinjen. Vi gik aktivt ind i forhandlingerne, men vi er ikke en del af en aftale, for vi nåede Det lyder unægtelig, som om Venstre har opgivet at løse problemerne i byen. Vi kan kun få at vide, hvad Venstre ikke vil gøre. Så vil jeg prøve at stille det spørgsmål, der er blevet stillet flere gange i Folketingssalen i dag: Hvilket kriterium vil Venstre så fordele efter i byerne? Kl. 09:27 Formanden (Henrik Dam Det her lovforslag handler jo ikke om en lang række andre kriterier. Det handler om, at Socialdemokraterne, herunder fru Ida Auken, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og en række løsgængere ønsker at indføre et nyt fordelingsprincip, nemlig en tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst – og det støtter vi ikke. Det er den debat, vi har i salen i dag. Vi sidder ikke i et forhandlingsforløb her i Folketingssalen. Vi forholder os til det lovforslag, som den socialdemokratiske regering har lagt frem, hvor man indfører et nyt princip om tvangsfordeling efter forældreindkomst, og det støtter Venstre ikke. Vi støtter det frie gymnasievalg – også for de unge i de store byer. Jeg tror, at tilhørerne til den her debat heldigvis ikke er så ubegavede, at de ikke kan høre, at det, vi har fået hele den her debat, er et papegøjesvar. Det er jo absurd, at Venstre kritiserer noget og siger, at de gerne vil løse problemet, og så ikke kan komme med bare ét bud på, efter i byen for at løse problemerne. Så jeg vil sige, at jeg i hvert fald går herfra med en klar konstatering af, at Venstre intet har tænkt sig at gøre for folk i byerne med de problemer, der er på gymnasierne; man vil bare plapre videre med sin papegøjesnak om frit valg – som der jo i øvrigt ikke er i dag. (V): Venstre ønsker frit valg for de unge, og vi lytter faktisk til de unge. Det er måske der, hvor forskellen er. Vi har lyttet til de over 50.000, der har skrevet under på det borgerforslag, som Socialdemokraterne japper igennem på 2 dage i Folketinget. Der er en oplevelse af, at man hverken lytter til høringssvarene eller andet. De ændringsforslag, vi har stillet i dag, er da lige præcis udtryk for, at vi helt konkret forholder os til de problemer, der er. Det, at man ikke kan skifte skole ved mistrivsel, uden at man har en aftale med rektor, og det, at man ikke vil tillade et særligt optag på shippinglinjen på Niels Brock

Jeg er far til fire og bor i Lyngby og er opstillet i Lyngby. Det her er en aftale, der i høj grad kommer til at ramme mig og mine børn. Jeg sidder også i Region Hovedstaden, så jeg kender de problemer, vi diskuterer her. Jeg hører også en vis forvirring i begreberne. Jeg går ud fra, at det er ubevidst, men når ordføreren snakker om frit valg, ved ordføreren jo godt, at der ikke er frit valg, for der er ikke uendelig kapacitet på vores gymnasier. Du kan søge frit, ja, og det er dejligt, og hvis der er plads, kommer du ind, men du kan jo ikke vælge, hvor du vil gå henne i hele landet, for det har aldrig været tilfældet, og det er heller ikke tilfældet i dag, og det vil ikke være tilfældet efter den her aftale. ordføreren til at bekræfte, at man i dag ikke har frit valg; du kan søge frit, og hvis der er plads, kan du komme ind. Men jeg hører også ordføreren sige, at der ikke er uendelig kapacitet, og derfor har vi vel et problem, der skal løses? Jo, vi har frit valg på uddannelsesområdet i dag. Det er en grundlæggende tilgang, vi har haft på uddannelsesområdet, at man skal have mulighed for at søge frit; at det ikke skal være dine forældres pengepung, der er afgørende for, om du kan få en uddannelse, og hvor du kan få en uddannelse. Og det er jo lige præcis det, der er problemet med det lovforslag, vi behandler i dag, for nu indfører man et nyt princip for elevfordeling i Danmark, et princip, hvor man ikke længere forholder sig til de unges egne ønsker, men forholder sig til størrelsen på deres forældres pengepung alt det, vi altid har forsøgt at gøre op med i det danske uddannelsessystem, nemlig at det ikke var størrelsen på dine forældres pengepung, der skulle afgøre, om og hvor du kunne få en uddannelse. Det er udansk, og det støtter vi ikke. For vi støtter det frie valg og de principper, som vi grundlæggende har i dag; og nej, det betyder ikke, at der er fri kapacitet. Det har jeg heller ikke svaret heroppefra; men det er jo en anden diskussion end den diskussion om at indføre et nyt tvangsfordelingsprincip på baggrund af forældreindkomst. Tak, men det er jo ganske simpelt ikke rigtigt. Du kan ikke frit vælge, hvilket gymnasium du vil gå på. Alle Københavns unge kan ikke sige, at de vil gå på Rysensteen og så komme ind dér – det kommer aldrig til at ske. Der er ikke frit valg. De kan alle sammen søge ind dér, nogle af dem vil komme ind; andre vil komme andre steder hen. Det har altid været tilfældet. Jeg synes, at der er en vis begrebsforvirring her, og det tror jeg ikke ligefrem gavner forståelsen af, hvad aftalen rent faktisk går ud på, og det synes jeg er en skam. For der er rigtig mange, der er bekymret for noget, som de ikke behøver at være bekymret for. Langt de fleste vil stadig væk få deres førsteprioritet efter denne aftale. jeg forstår godt, folk omkring de store byer er bekymret i ekstrem grad på grund af det lovforslag, som bliver stemt igennem i dag af Radikale Venstre, den socialdemokratiske regering, SF, Enhedslisten. For det skaber usikkerhed, det skaber uigennemsigtighed, og det indfører et nyt tvangsfordelingsprincip, hvor det er dine forældres indkomst, der er afgørende, og ikke, at du har et frit uddannelsesvalg. Det synes vi er udansk, og derfor støtter vi det ikke fra Venstres side. Men jeg håber da på, at den radikale ordfører eller ministeren går på talerstolen og forklarer og forsvarer,

Uden for de største byer er Venstre villig til at overrule og omgå det frie valg og sige til de unge: Desværre, vi placerer jer et andet sted end der, hvor I lige præcis gerne vil gå. For der har man en vigtig dagsorden. I forhold til at løse parallelsamfundsproblemer, i forhold til at gøre op med polariseringen, i forhold til at løse de problemer, som fru Ellen Trane Nørby som minister selv italesatte, bliver man bange for sin egen skygge. 09:33 Ellen Trane Nørby (V): De problemer, der er med ghettogymnasier, polariserede gymnasier, i byområderne, vil fortsat være der med det her lovforslag. Det viser ministerens svar også. De viser, at omkostningerne for tusindvis af unge er enormt høje, når man indfører et tvangsfordelingsprincip på baggrund af deres forældres indkomst. Og nej, man løser ikke det, der var udgangspunktet, nemlig problemerne med de polariserede institutioner. Det viser ministerens svar, og dem tænker jeg også at den socialdemokratiske ordfører har læst. Og nej, det her lovforslag indeholder ikke tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst i landområderne; det gør det ikke. Det her lovforslag, som vi behandler i dag, L 157, indeholder kun forældreindkomst som tvangsfordelingsprincip og -kriterium i de zoner, der ligger omkring de store byer. Og derudover håber jeg sådan set heller ikke, at det er et udtryk for, at Socialdemokraterne mener, at den udfordring, der er, med et mindre gymnasium i Fjerritslev, er den samme udfordring, der er, med et gymnasium, som er blevet polariseret. Det er to forskellige løsninger, det er to forskellige diskussioner, og derfor er det også ærgerligt, at Socialdemokraterne har blokeret for, at vi kunne tage diskussionerne særskilt. Kl. 09:34 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Så er Fra Venstres side ønsker vi frit valg for de unge i modsætning til Socialdemokraternes tvangsfordelingsprincip på baggrund af forældreindkomst, og det er måske der, hvor skillelinjen står, altså i forhold til om man mener, det er rimeligt over for de unge og deres forældre, at man skaber så massiv usikkerhed, som man gør nu,

dag er der ikke fuldstændig frit valg, og efter at den her aftale træder i kraft, er der ikke fuldstændig frit valg. Men andelen, der får første prioritet, er den samme – ni ud af ti. Det er den ene del. Den anden del er, hvorfor Venstre svigter udlændingepolitikken så markant, som man gør med den her aftale? Vi har problemer på nogle gymnasier med, at de bliver alt for skævt sammensat. Hvordan skal unge mennesker blive integreret ind i majoritetssamfundet, hvis de eneste, de møder, er folk, der har samme rødder som dem selv? Den hollandske sociologiprofessor Ruud Koopmans lægger vægt på, at bl.a. sådan noget som netværk i en majoritetsbefolkning, sekularisering, ligestilling mellem kønnene, medieforbrug, sprog – den slags – har fuldstændig afgørende betydning for, om integrationen kommer til at lykkes. Hvorfor gør man så ikke noget for at bidrage til det ved at bakke op om en aftale som den her? Og hvorfor kommer man ikke med nogle reelle svar på, hvordan det er, man så vil løse problemerne? For det gør man jo ikke. Man har bare snakket om det samme siden 2016. Man har ikke leveret noget. De forhandlinger, man stillede i udsigt i 2016, indkaldte man ikke engang til. Kl. fordi det her lovforslag på ingen måde løser problemet med polariserede gymnasier. Det løser på ingen måde de integrationsudfordringer, som ordføreren står og taler om. Det var jo det, der var udgangspunktet for forhandlingerne. Det er bare ikke det, der blev resultatet. Og med den lap på en lappeløsning, som den socialdemokratiske regering har lavet her senest, bliver effekten af det her, når vi taler integration, endnu dårligere. Så ved ikke at løse et problem skaber man i stedet tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst og enormt stor utryghed hos tusindvis af unge og deres forældre i de store byer. Så spørgsmålet er jo nærmere: Hvorfor er det, Socialdemokraterne ikke går på talerstolen og forklarer, hvorfor det er, man ønsker at lave tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst i byområderne, når det hverken løser en integrationsmæssig opgave eller på nogen måde flugter med den uddannelsespolitik, vi plejer at være enige om i Danmark, nemlig at det frie valg for de unge er vigtigt? Nu er det jo sådan, at der er tre behandlinger i Folketinget. Og det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet ikke har været på talerstolen og forklare, hvad det er for en politik, vi lægger frem her. Men jeg synes ikke, det her ændrer på, at vi ingen svar får, og vi har ikke fået det siden 2016, på, hvordan Venstre vil løse de her problemer. Man tordner og råber op om integrationsproblemer, og når så der er et problem, vi forsøger at løse, og det gør lidt ondt på et par af Venstres kernevælgere, er der ingen, der vil være med til noget som helst. Jeg synes, det er useriøst, og jeg synes, det er skuffende, og jeg synes, det er forkert at sige, at den her aftale ikke får en effekt, for det gør den jo. Og når den får lov til at virke, vil den også få den effekt, at flere vil vælge deres lokale gymnasie og kan blive der, hvor de er født og opvokset, i stedet for at skulle rejse langt. Kl. 09:37 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Tak for det. Så er det ordføreren, der Det viser ordførerens egen ministers svar til Folketinget: Kun 2 ud af 17 institutioner kommer det her til at ændre marginalt ved. Det her er det forkerte svar på den integrationsudfordring, der er omkring byerne. Og det er ærgerligt, at man tager så mange unge mennesker som gidsler i et lovforslag, hvor man laver tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst og ikke løser integrationsproblemerne, men i stedet for bryder med det frie valg og skaber usikkerhed hos de Jeg synes bare, det er ret mageløst, men jeg kan forstå på ordføreren, at det er udansk at fordele på baggrund af indkomst. Betyder det så, at den ghettopakke, som Venstre har lavet, er udansk?

Jeg synes, det er enormt udansk at fordele gymnasieelever, ikke efter deres frie uddannelsesønsker, men på baggrund af deres forældres indkomst. Og nej, jeg synes ikke, man kan sammenligne det. Forskellen er i høj grad også, at den ghettopakke, som et stort flertal af partier i Folketinget stod bag, faktisk også var effektiv, det her lovforslag, som vi behandler i dag, jo ikke har nogen effekt, når det handler om at gøre op med de polariserede institutioner, som egentlig var udgangspunktet for forhandlingerne. Men jeg håber da på, at Enhedslistens ordfører så også går på talerstolen og forklarer og forsvarer, hvorfor man ikke har villet lytte til de mange høringssvar og de massive bekymringer, hos de unge mennesker og deres forældre, der på kort tid har indsamlet mere end 50.000 underskrifter, men bare blindt kørt videre og ikke tager de unges frie uddannelsesudvalg seriøst. jeg synes, det er så ærgerligt, at Venstre ikke har lyttet til de mange mennesker – over 50.000 – der også samlede underskrifter ind imod ghettopakken, der på baggrund af indkomst tvangsfordeler Jeg synes, det er topmålet af hykleri at høre Venstre i dag stå og snakke om frihed og om, at det er udansk at tvangsfordele på baggrund af indkomst, når man gør det selv samme

egne svar. Og en del af problemet er jo, at man skaber usikkerhed og utryghed. Man laver tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst i storbyerne, men man løser ikke det, der er problemet og udgangspunktet for forhandlingerne, nemlig at det skulle sikres, at vi fik mere blandede institutioner.

Tak til ordføreren. Jeg synes, vi savner lidt fakta herinde i salen. Jeg synes, der bliver sagt en masse ting derovre fra den røde fløj. Jeg vil bare lige høre ordføreren, om ordføreren kan bekræfte, at forslaget her er, at man vil bruge 250 mio. kr. på faktisk at skulle omfordele godt 250 elever af anden etnisk herkomst. Vi taler om 250 for mange elever på i alt fire gymnasier. Jeg tror ikke, at jeg kan genkende tallet på, hvor mange unge med ikkevestlig baggrund vi taler om. Jeg tror, at når det handler om integrationsudfordringen, er det betydelig større. Men jeg kan godt genkende tallet, for så vidt angår økonomien. For ja, med det her lovforslag kommer man til at bruge langt over 200 mio. kr. på at indføre et nyt computersystem. Det er penge, man tager fra institutionerne, fra gymnasierne, fra de taxameterpenge, de får til at lave god undervisning, og dem bruger man i stedet for på at lave et statsligt computersystem til tvangsfordeling af elever på baggrund af forældreindkomst. De penge kunne man have brugt på at skabe gode gymnasier. De penge kunne man have brugt på at sikre nogle af de mindre institutioner ude i yderområderne. De penge kunne man have givet til de institutioner, der er udfordret og har behov for en ny start. Det har flertallet valgt ikke at gøre, og det er en forkert prioritering af pengene. Det medfører tvangsfordeling af de unge, og det bryder med det frie valg på uddannelsesområdet. Tak. Tallene her fik jeg fra en række rektorer, som kom til os igen og sagde, at der ikke er blevet lyttet til dem. Det var rektorer fra hele landet. De er fortvivlede over, at der ikke er tillid til, at de kan løse nogle af de

der er ingen tvivl om, at der er en udfordring med polariserede gymnasier mange steder omkring de store byer. Og det her lovforslag, vi behandler i dag, løser ikke den integrationsopgave – på ingen måde. på en dårlig dag kan man være bekymret for, om den forværrer det, jævnfør også nogle af dem, der har været inde til den høring, vi har haft i udvalget, nogle af alle de høringssvar, der er kommet ind, i relation til at unge bliver stigmatiseret, i relation til at man laver tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst i stedet for at respektere de unges frie valg og lytte til deres ønsker.

I dag er der 91 pct. af de unge mennesker i Vallensbæk Kommune, som får deres førsteprioritet opfyldt, når de søger ind på en ungdomsuddannelse. Takket være jeres aftale kan de se frem til, at det er 61 pct., der får deres førsteprioritet fra 91 pct. til 61 pct. af de unge mennesker, som får respekteret deres valg, deres prioritet. Det er da netop det frie valg, at man ønsker at komme ind på et gymnasium, og at man får det efterkommet og får nogle fantastiske år dér sammen med sine venner og kammerater. Der vil man i Vallensbæk Kommune opleve, at det fremadrettet kommer til kun at være 61 pct., som får deres førsteprioritet opfyldt. Det synes jeg ikke er værd at grine af. Man er nødt til at respektere de unge mennesker, som stod på Slotspladsen den anden dag, og som har skrevet under på borgerforslag osv. Dam Kristensen): Tak for det. Ordføreren. Kl. 09:44 Ellen Trane Nørby (V): Jeg kan fuldstændig bekræfte den konservative ordfører i, at fremover får Sofie, Lukas, Muhammed, Samia, og hvad vores mange unge ellers hedder derude, ikke længere den samme mulighed for at få deres frie uddannelsesvalg opfyldt. De vil blive tvangsfordelt på baggrund af deres forældres indkomst. Det er udansk, og jeg synes, det bryder med vores uddannelsespolitiske principper om, at man skal kunne tage en uddannelse og søge ind, hvor man vil, uafhængigt af hvordan ens forældres pengepung ser ud. Jeg er også rigtig glad for, at Det Konservative Folkeparti har bakket op om nogle af de ændringsforslag, som desværre ser ud til også at blive stemt ned, og som bl.a. ville gøre, at man kunne skifte skole ved mistrivsel, uden at man skulle have en aftale med rektor – noget af det, der jo også er med til at skabe utryghed hos rigtig mange unge, og som

Slotspladsen den anden dag. Jeg talte med mange 8.-klasseelever, som er den første årgang, der bliver ramt af den her elevfordelingsaftale, som stod med en enorm bekymring, og som nu oplever, at vi haster det her lovforslag igennem her i Folketingssalen, på trods af at der er sket markante forandringer undervejs i lovgivningsprocessen. Vi foreslog på udvalgsmødet den anden dag, at vi fik udsat den her tredjebehandling, i respekt for at det her påvirker mange unge mennesker. Kan ordføreren bekræfte, at det var der ikke opbakning til, og at det er derfor, vi står i salen i dag? Det kan jeg i den grad bekræfte den konservative ordfører i. Den socialdemokratiske regering, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og de par enkelte andre, der støtter op omkring det her lovforslag, var ikke villig til at sende det i høring, efter at man havde ændret markant i forslaget. Der har heller ikke været opbakning til at dele lovforslaget op – det har man blokeret for her i salen. Og jeg kan også bekræfte, at man har brugt sit flertal til at trumfe igennem, at det borgerforslag, som mere end 50.000 har bakket op om, skulle hastes igennem behandlingen i Folketinget Tak for det. Der går jo rigtig, rigtig mange tal igennem den her debat, og jeg kunne sådan set godt tænke mig bare at få ordføreren til at bekræfte, at antallet af gymnasier, hvor der er 40 pct.

Udfordringen er, at lige så snart man er forbi 25 pct., begynder det at gå den forkerte vej. Det viser alle de faglige undersøgelser, der er, det viser hele den række af dialogmøder, vi har, det viser alle de henvendelser, der er kommet fra institutionerne og fra eleverne selv, og det er jo også derfor, det her lovforslag på ingen måde løser udfordringerne. Det kommer til at betyde, at der fremover ikke vil være 17 institutioner med over 30 pct., men kun 15 institutioner med mere end 30 pct., og det er jo ikke en løsning. Det løser jo på ingen måde den udfordring, vi står med integrationsmæssigt. Til gengæld indfører man et tvangsfordelingsprincip på baggrund af forældreindkomst og bryder med de unges frie (S): Det vil sige, at med hånden på hjertet mener Venstres ordfører ikke, at det gør en forskel, at vi går fra 11 gymnasier med en koncentration på mere end 40 pct. med ikkevestlig baggrund til tre gymnasier med mere end 40 pct. med ikkevestlig baggrund. Det er da en enorm forskel. Og hvis Venstres ordfører ikke mener det, kunne Venstres ordfører måske lige give mig en forklaring på, hvilke redskaber det så er, Venstre vil bruge, for jeg har ikke hørt, at Venstre har sat nogen som helst redskaber i spil, men her er der altså et redskab, der faktisk forbedrer

et problem, når vi kommer omkring de 30 pct. Vi skal helst ikke højere op end 25 pct., for så kommer der sådan en trækken i forskellige retninger-effekt, push and pull-effekt, som man ikke må sige på engelsk fra Folketingets talerstol, men som gør, at situationen eskalerer og forværres hurtigere, og derfor løser det her lovforslag jo heller ikke integrationsproblemerne. Til gengæld tvangsfordeler det de unge og bryder med det frie valg. Thiesen, Nye Borgerlige. Kl. 09:48 Mette Thiesen (NB): Tusind tak. Tak for et godt samarbejde om det her imod de rødes tvangsfordeling. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordføreren, om ikke ordføreren kan bekræfte, at det her lovforslag og hele den her aftale om tvangsfordeling er baseret på lige præcis

sammen med de andre lovforslag, hvor man har forsøgt at forbyde de private børnehaver. Man gik også til valg på at knægte vores frie grundskoler. Og det er jo ideologi og meget rød ideologi, som det også undrer mig at Radikale Venstre kan bakke op om, og det er også derfor, at Venstre ligesom Nye Borgerlige ikke støtter den tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst, som ligger i det her lovforslag, men i stedet for ønsker det frie valg for de unge. Mette Thiesen (NB): Tusind tak, og tak for svaret. Det her lovforslag er nemlig baseret på lige præcis nul procent evidens og hundrede procent ideologi. Så tak for at bekræfte det. Så vil jeg egentlig også bare have Venstres ordfører til at bekræfte, at en kommende borgerlig regering selvfølgelig står i spidsen for at rulle det røde makværk af en gymnasieaftale tilbage. (V): Ja, Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har jo klart og tydeligt sagt, at det er et valgløfte, han gerne vil udstede, altså at kommer der et nyt flertal efter et folketingsvalg – og det håber vi i den grad på at der gør – så kommer vi til at rulle det her tilbage. For de unge mennesker skal ikke tvangsfordeles på baggrund af deres forældres indkomst. Vi skal jo respektere det frie uddannelsesvalg har i Danmark, Er det ikke korrekt, at antallet af gymnasier med 40 pct. elever af anden etnicitet går fra 11 til 3? Trane Nørby (V): På trods af at man forsøger at stille det samme spørgsmål igen og igen, løser det her lovforslag jo ikke problemet. Og jeg tror egentlig også godt, at Socialdemokraterne allerinderst inde ved, at selv når vi laver tvangsfordeling af de unge og bryder med det frie uddannelsesvalg, også fremover være 15 institutioner med mere end 30 pct. elever med ikkevestlig baggrund. Hvis det er Socialdemokraternes opfattelse af god integrationspolitik, altså at man dermed har løst problemet, det ser vi forskelligt på. Det her lovforslag løser heller ikke integrationsudfordringen, men det indfører tvangsfordeling af de unge på baggrund af forældreindkomst. Det bryder med det frie valg, og det er baggrunden for, at vi stemmer imod fra Venstres side. Jamen altså, ordføreren siger, vi spørger igen og igen, og det er måske, fordi vi godt kunne tænke os et rigtigt svar. Så kan ordføreren bekræfte, at vi går fra 11 gymnasier til 3 gymnasier? Jeg efterspørger ingen evidens eller alt muligt andet – bare fakta. Nej, der er ingen evidens bag det her lovforslag; det er ren ideologi. Og hvis Socialdemokraterne seriøst mener, at det er god integrationspolitik, at der fortsat vil være 15 15 gymnasier med over 30 pct. elever med ikkevestlig baggrund, og at man så har løst problemet, tager man fejl. Problemet er jo ikke 30, 40 eller 35 pct. Problemet er, at lige så snart vi kommer over en 20-25 pct., kommer der til at ske en polarisering på institutionerne, som er en del af udfordringen. Og derfor er man nødt til at arbejde langt mere forebyggende i forhold til at undgå, at de her problemer vokser sig alt for Tak for det. Jeg kan forstå på ordføreren, at Venstre i hvert fald gerne vil være med til at løse det her problem, som aftalen er med til at give et meget kvalificeret bud på at løse, nemlig at gøre vores gymnasier mere blandede og mere mangfoldige. Vi har også fået slået fast, at vi går fra 11 til 3 gymnasier, der netop får hjælp til at ændre på den fordeling, der er i dag. fra talerstolen på, hvad det er, Venstre konkret har tænkt sig at tage af initiativer, der kommer til at være mere effektive end de initiativer, der er i den her aftale, for at få løst netop det her konkrete problem – ikke andre problemer, men det her konkrete problem. (V): Den her aftale er ikke effektiv, heller ikke når det handler om at løse udfordringen med de polariserede gymnasier. Der vil fortsat med den her aftale være 15, hvor der i dag er 17, gymnasier med over 30 pct. elever med ikkevestlig baggrund. Så det her lovforslag løser ikke den problemstilling. Til gengæld skaber det usikkerhed og utryghed hos tusindvis af unge, som ikke længere har deres frie uddannelsesvalg. En gruppe af de unge var også noget af det, som ordføreren og jeg diskuterede i tirsdags, nemlig de elever, der er i mistrivsel, og som fremover vil skulle have en aftale med rektor for at skifte skole.

de unge et svar på, hvad det konkrete alternativ så vil være, for det savner jeg et svar på ud fra den debat, der er i dag, ud over at der bliver gentaget svar om, at man så ikke vil bakke op om den her aftale. Hvad vil en ny aftale så indeholde af konkrete tiltag? Jeg tror, at de unge, både dem, der stod ude på Slotspladsen den anden dag, dem, der har skrevet til os, sendt høringssvar, og dem, der har skrevet under – det er mere end 50.000 – på et borgerforslag, savner svar fra Socialdemokraterne på, hvorfor de fremover skal tvangsfordeles på baggrund af deres forældres indkomst i stedet for at have et frit uddannelsesvalg. Men det håber jeg jo på at vi kan få svar på, hvis ministeren eller nogle af ordførerne for partierne går på talerstolen, for det er jo det, der er spørgsmålet: Hvorfor skal de udsættes for en tvangsfordeling i stedet for have et frit uddannelsesvalg? egentlig blot den kommentar, at jeg synes, at det er ret utroligt, at venstrefløjen og Socialdemokratiet, når de nu er i gang med den her helt store samfundsomelet, hvor man bruger gymnasieelever som æg, som æg, ikke går op på talerstolen og tager ordet. Der er tilsyneladende meget stor talelyst nede fra salen, hvor fem-ti folketingsmedlemmer bare fra Socialdemokratiet indtil videre har taget ordet, så man burde vel også komme op på talerstolen for at forsvare det forslag og den skalten og valten med gymnasieelevernes fremtid. Jeg er helt enig med den konservative ordfører. Jeg går da også ud fra, at ministeren, den socialdemokratiske ordfører, SF's ordfører, Enhedslistens ordfører og De Radikale Venstres ordfører går på talerstolen – jeg alle de unge mennesker, hvorfor man vil indføre tvangsfordeling på baggrund af forældres indkomst i stedet for at respektere det frie uddannelsesvalg; diskuterer – vil stemme imod et ændringsforslag, der gør, at man kan have et særligt optag på den specialiserede shippinglinje på Niels Brock, som Danske Rederier og en række aktører har peget på; hvorfor man stemmer imod et ændringsforslag, som skal sikre, at det ikke længere skal være sådan, at man, hvis man er i mistrivsel, skal have en aftale med rektor for at kunne skifte skole; og hvorfor man vil have forældreindkomst som et fordelingsparameter i stedet for det frie valg. Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og den næste, der har bedt om ordet, er børne- og undervisningsministeren. Værsgo. Kl. 09:56 Børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Tak for det. Vi var jo ved at komme ud i en situation, hvor jeg korporligt blev nødt til at smide Venstres ordfører af talerstolen for ligesom at tilkendegive, at jeg selvfølgelig havde tænkt mig at tage ordet, for det her er et af de forslag, som jeg mener er allerallervigtigst. Jeg mener, at det er noget af den bedste integrationspolitik, vi har lavet i rigtig mange år, for at være så helt utrolig ubeskeden omkring det, og jeg er kisteglad for, at vi i dag står over for en tredjebehandling af det her forslag. Det er ikke uden dilemmaer, når man begynder at pille ved et optagesystem. Det ved enhver borgmester, der hvert eneste år sidder og skal planlægge skoledistrikter. Det er ikke er nemt, og det er noget, der bringer sindene i kog. Flytter man bare på to gader i et skoledistrikt, påvirker det jo selvfølgelig både børn og forældre rigtig meget, fordi den skole, man troede man hørte til, nu er en anden, det her med, hvordan vi fordeler eleverne både på vores folkeskoler og i vores gymnasieskoler, er selvfølgelig noget, som altid bringer sindene i kog, og det afspejler jo, at der er en stribe dilemmaer. Der har aldrig været et frit valg på gymnasieskolen, og det har der i øvrigt heller ikke været på folkeskoleområdet, hvor vi jo har skoledistrikter, som fordeler eleverne. Derfor er det en integreret del af den danske skolehistorie, at man fordeler eleverne, sådan at man har nogenlunde balancerede skoler, på folkeskoleområdet – det er jo blevet sagt nogle gange her – skulle det være enormt udansk. Der vil jeg sige, at man sidder og tager stilling til det vej for vej, altså hvem der bor på de respektive veje, og hvordan man får skabt den bedste balance. Det gør Venstres borgmestre, det gør Konservatives borgmestre, det gør Socialdemokratiets borgmestre og i øvrigt alle andre partiers borgmestre hvert eneste år, når de sidder og kigger på skoledistrikterne. Og hvorfor er det, man gør det? Ja, det er jo, fordi det i forhold til gymnasieskolen er en lige så integreret del af den danske skolehistorie at have de formålsparagraffer, vi har

danne de unge mennesker til at tage del i det samfund, som er omkring dem, og derfor skal skolerne selvfølgelig ikke være ekkokamre, hvor de eneste, man møder, er nogle, der ligner en selv. Nogle af de værste eksempler, vi har set på det, har været de eksempler, hvor der er opstået parallelsamfund omkring gymnasierne, altså der, hvor et ungt menneske kommer til at gå på et gymnasium, hvor majoritetskulturen ikke er til stede, og det vil sige, at vi efterlader unge mennesker med nogle enormt dårlige kort på hånden i forhold til at skulle kunne begå sig i det danske samfund. Det mener jeg simpelt hen ikke vi kan være bekendt. Samtidig betyder det, at social kontrol og andre ting har fået lov til at få frit løb på de pågældende gymnasier. Og det vil sige, at vi på en og samme tid tid får skabt nogle lommer af noget social kontrol, som simpelt hen er uacceptabelt, og at vi får stillet en gruppe af unge mennesker i en situation, hvor de ikke lærer majoritetskulturen at kende, og dermed får vi givet dem nogle enormt dårlige kort på hånden i forhold til at kunne begå sig i vores samfund. Det mener jeg simpelt hen ikke vi kan være bekendt. Vi har også haft en situation, hvor det ene gymnasium efter det andet kom ind i sådan en negativ spiral, altså at når man kom op på et vist antal elever, som kom med en anden etnisk baggrund, så begyndte de danske elever at søge væk med det resultat, at søgetallene droppede til et meget lavt niveau, og det resulterede i, at nogle gymnasier har stået over for at være decideret lukningstruede, simpelt hen fordi der har været så få ansøgere, fordi de unge mennesker har stået med valget om, om de skulle gå på et gymnasium, hvor ingen lignede dem selv, eller om de skulle søge hen på et gymnasium, hvor alle lignede dem selv. Der kunne man jo også skabe en lidt mere balanceret variant, og det er så det, vi forsøger at gøre her, altså at de gymnasier, der er, faktisk har et udsnit af de forskellige ekkokamre på en måde, så man kommer til at lære hinanden at kende. Fra Socialdemokratiets side er det fuldstændig afgørende, at vi på tværs af alle aldersgrupper lærer hinanden at kende. Det er sådan, vi bygger det tillidsbaserede samfund, vi har i Danmark, og det var derfor, vi indgik en aftale – den aftale, der det ærgrer mig, at de blå partier nu har forladt det standpunkt, at det er vigtigt, at vi er sammen med hinanden. Og det er derfor, vi bakker op om, at der er skoledistrikter på folkeskoleområdet, og det er derfor, vi nu også på gymnasieområdet tager fat om de udfordringer, der har været, og med den her aftale går vi fra, at der er 11 gymnasier med mere end 40 pct. med ikkevestlig baggrund, til, at der er 3 – altså fra 11 til 3 – og det mener jeg er fuldstændig afgørende for, at man kan få de gymnasier ind i en positiv gænge igen. Kl. 10:01 Skal vi videre? Ja, selvfølgelig. For Socialdemokratiet er gået til valg på, at vi, når vi når 2030, så ikke skal have ungdomsuddannelser i Danmark med mere end 30 pct., og jeg ved ikke, hvad Venstres bud er i den sammenhæng. Det eneste, jeg hører, er, at man ikke vil, og at man ikke vil, og det vækker jo mindelser til dengang, da Venstre havde regeringsmagten. For i alle tænkelige sammenhænge sagde man, at man gerne ville løse problemet. Man gjorde det bare ikke. Så virkeligheden er jo, at Venstre ikke er kommet med et eneste seriøst bud på, hvordan man skulle løse det her problem. Fru Rikke Hvilshøj, den tidligere minister, blev så sat i spidsen for et ekspertudvalg, som kom med tre forskellige bud på, hvordan man kunne løse problemet. Venstre bider ikke til et eneste af dem og har ikke selv et eneste andet bud, og jeg synes jo, det er forstemmende, at det er på den måde. Jeg kan jo sige, at både fru Inger Støjberg og i øvrigt fru Ellen Trane Nørby selv selv ad flere omgange har talt for, at der her skulle gøres noget, og at der skulle gøres noget hurtigt, og vi mangler stadig væk svarene, og det synes jeg fremgår utrolig tydeligt i dag. Den aftale, vi har indgået her, gør tre ting. For det første får den skabt en bedre balance, altså at vi går fra 11 til 3 i forhold til antallet af gymnasier med mere end 40 pct. andet samtidig gjort det, at flere elever får deres ønskegymnasium – det går fra 92 til 94 pct. – og der er for det tredje færre, der skal transportere sig langt. Vi kapper faktisk godt og vel 20 pct. af dem, der skal transportere sig mere end 40 minutter om dagen, og jeg synes alt i alt, det både er en rigtig god deal for de unge mennesker, hvor flere vil få deres ønskegymnasium, og hvor færre vil skulle transportere sig langt, og samtidig lever vi jo også op til det, som gymnasiesektoren selv har bedt om i årevis. Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening og i øvrigt også eleverne har i årevis bedt om, at vi løste det her problem politisk, fordi de i årevis alene er blevet udstyret med det, som nogle af de blå partier siger her, altså at der skal være incitamenter til, at der skal være ekstra af det ene og det andet, og at vi må gøre det sådan, at de nøder eleverne til det. Men det er jo det, de har forsøgt i årevis. Altså, det er jo ikke sådan, at den danske gymnasielærerstand er født i går, og jeg synes ærlig talt, det er en hån mod gymnasielærerne og rektorerne på de skoler, der har kæmpet med de her problemer i årevis, at man siger, som man under andenbehandlingen stillede sig herop og gjorde, at de skal gøre mere af det. Når de nu har gjort det i de seneste 10 år og beder om, at der kommer en politisk løsning, så synes jeg, det er en hån, at man ikke lytter til det.

jo ikke mindst fordi de unge mennesker kan søge ind på alle gymnasier i landet. Så er det rigtigt, at der ikke er frit optag, og det har der aldrig været, og jeg har jo ikke sådan hørt de blå partier rende rundt, i de utrolig mange år de desværre havde regeringsmagten, og tale om, at der var tvang i gymnasieskolen, og at man bliver tvunget til at gå på et gymnasium, selv om det jo har været præcis det samme, der har gjort sig gældende forud for den her aftale, nemlig at man kan søge overalt. Men selvfølgelig kan man ikke være sikker på at komme ind, er for mange, der søger, skal være nogle regler for, hvem der så kan komme ind hvor. Det er så det, Venstre kalder tvang, og det er i øvrigt noget, man gerne vil være med til, hvis det handler om Nordjylland og Vestjylland. Så gør det ikke så meget, skidt pyt med det, det går de unge, og der kan vi godt acceptere det der, som de blå partier kalder sovjetiske tilstande og tvang og alt muligt. Det gør ikke så meget; det må man gerne i Vestjylland, Nordjylland, Sønderjylland og andre steder, men når det gælder Nordsjælland, og når det gælder Vestegnen, og når det gælder Københavnsområdet syd for København, så næh og i virkeligheden er det jo en lille smule omvendt, ikke? For hvad er egentlig konsekvensen af at komme ind på et andet gymnasium i f.eks. Københavnsområdet? Der, hvor jeg bor, er der formentlig mere end ti gymnasier inden for en radius af 10 km, og man måtte måske tage 500 meter mere på cyklen, hvis man kom ind på det ene i forhold til det andet, hvorimod situationen for en ung, der bor i omegnen af f.eks. Fjerritslev, jo er en noget anden. Altså, der er det noget længere, man skal transportere sig, hvis ikke man kommer ind på det nærmeste gymnasium. Så det er bare for at sige, at jeg simpelt hen ikke forstår logikken bag det, og at jeg ikke begriber – og det er så en til journaliststanden herfra – at der ikke er flere, der fanger den. den. For det er da simpelt hen en mangel på sammenhæng i argumentationen, så det batter. Så det er bare for at sige, at jeg mangler svar fra Venstre, og at jeg mangler svar fra Konservative, egentlig mest af alt fra Venstre, for Konservative har aldrig været så optagede af den her dagsorden, og det har Venstre til gengæld, og det er mig ubegribeligt, at man i så mange år kan tale så højt om den her problematik og så vælge ikke at være med i en løsning. Jeg forstår det simpelt hen ikke. Jeg kunne forstå det, hvis det var sådan, at Venstre selv var kommet med et bud og havde sagt, at man syntes, at det, som fru Rikke Hvilshøj som tidligere minister lavede i ekspertudvalget, var langt bedre, at det var bedre med en distriktsmodel, at det var bedre med en klyngemodel, eller at det var bedre med en karaktermodel, som er de bud, som fru Rikke Hvilshøj fra Venstre kom med. Men Venstre kommer jo ikke med skyggen af et svar, og derfor kan man bare konstatere den problematik. Altså, fru Ellen Trane Nørby står heroppe og siger til de spørgsmål, der bliver stillet, at det ikke er god integrationspolitik, når vi ikke kommer under 30 pct. Virkeligheden er jo, at vi, hvis Venstre får regeringsmagten efter det kommende valg, så stadig væk vil have 11 gymnasier med mere end 40 pct. vi, hvis gennemfører den her aftale, så får taget det første kæmpestore ryk. Venstre har ikke skyggen af et svar på, hvad vi så skal gøre med de 11 gymnasier. Så tillykke til Hvidovre, tillykke til Herlev, tillykke til Høje-Taastrup med, at I så fortsat ikke får nogen elever. Jeg synes simpelt hen, det er fattigt. Jeg er til gengæld mægtig glad for, at det er lykkedes os at samle et flertal bag den her aftale. Jeg er også mægtig glad for, at fru Marie Krarup vælger at støtte op om den her aftale. Vi havde jo Dansk Folkeparti med som en del af aftalen som udgangspunkt, og det er jo, fordi vi med den her aftale både løser nogle sociale udfordringer og løser nogle udlændingepolitiske problemer, som har optaget fru Marie Krarup og jo traditionelt set også Dansk Folkeparti og fru Inger Støjberg, som har været meget aktive omkring, at vi skulle lave en aftale omkring en elevfordeling. Så tusind tak for den opbakning fra jer, og jeg er fuldstændig enig i den karakteristik, at der er nogle, der svigter deres ansvar i den her sammenhæng, og det er jo så i hvert fald ikke dem, jeg har omtalt her. Tusind tak til de andre partier for opbakningen til det her. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi som samfund får insisteret på, at vi er sammen med hinanden, at vi er ét samfund, og at vores børn og unge selvfølgelig skal gå i skole sammen med hinanden og lære hinanden at kende på kryds og tværs af de ekkokamre og få udvidet deres horisont og blive udfordret på, hvem de er. Det er derfor, det står i formålsparagrafferne i vores uddannelsessystem, og derfor er jeg mægtig glad for den her aftale. Tak for ordet. Kl. 10:08 Fjerde næstformand (Rasmus Helveg Petersen): Tak for det. Der er en stribe korte bemærkninger. Den første er til hr. Ole Birk Olesen. Værsgo. Forleden udkom Berlingske med en artikel om de tusindvis af unge, som ikke ville kunne gå på det gymnasium, de går på i dag, hvis de her regler allerede var vedtaget. Et af de gymnasier er det lokale gymnasium for børn i København, børn, der bor på Vesterbro, Frederiksberg og indre by, og som går på Rysensteen Gymnasium. 15 pct. af eleverne der ville ikke kunne gå der, hvis de her regler allerede var vedtaget. Ministerens svar var, at det kunne man slet ikke sige noget om, fordi det slet ikke var sikkert, at de elever, der går på gymnasierne, har lyst til at gå der. Men Rysensteen Gymnasium og mange andre gymnasier har så mange ansøgere blandt elever, som har det som første prioritet, at de udelukkende har førsteprioritetselever. Så alle,

som ikke går på det gymnasium, der var deres ønskegymnasium. Det er jo en vildfarelse, det er simpelt hen forkert, at der er frit valg i dag, og de unge går og griner af nogle af de blå partier, fordi de blå partier bliver ved med at sige det. Det ved de unge jo godt der ikke er. Og de 8 pct. er jo talt Det vil sige, at i CEPOS-tallene fremgår det, at der er alle mulige, der ikke ville gå på det gymnasium, de går på i dag. Ja, det er jo fuldstændig korrekt, men det kunne så være, at de kom ind på deres første prioritering i stedet for. Og med den model, vi har lavet, er der jo 94 pct., der får deres første prioritering – dvs. flere end i dag. Men det er jo noget pjat, og lad os tage udgangspunkt i det konkrete, nemlig Rysensteen Gymnasium. Alle elever, der går der, har valgt Rysensteen Gymnasium som deres førsteprioritet, og 15 pct. af dem skal gå et andet sted. De har valgt deres lokale gymnasium. De er på det gymnasium, fordi de er dem, der bor tættest på. Det er de kriterier, de er valgt ud fra. Og ministeren vil så sende dem et andet sted hen. Når man skriver en artikel om det, siger ministeren noget sludder om, at det kan være, at de slet ikke havde lyst til at gå på det gymnasium. De har valgt det som deres første prioritet. Nu skal de gå et andet sted, som er længere væk. Det er jo simpelt hen noget vrøvl, at der skulle være flere, der kommer længere væk. Der er flere, der får deres ønskegymnasium, og vi kapper i omegnen af godt 20 pct. af i forhold til dem, der skal bevæge sig langt, med den her model. Det er jo fair nok at kritisere den her aftale for det, der faktisk er indholdet, og hvis man skulle kritisere den for noget og tage en reel diskussion om indholdet i den, er det jo, at der er en masse unge, der bliver holdt hjemme. For det er faktisk det, der er bevægelsen i aftalen. De unge griner af de blå partier, siger ministeren. Ja, det må være de unge i Socialistisk UngdomsFront og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, for resten af de unge i og omkring de større byer, der nu vil få beskåret deres frie skolevalg, griner ikke; de græder. De græder over en minister, der står på talerstolen og siger, at hun er kisteglad for at fratage i tusindvis det frie skolevalg, at hun er kisteglad for nu at dele unge mennesker op i A-, B- og C-hold, alt efter hvad deres forældre tjener, med – det er jeg overbevist om – stigende mistrivsel til følge. Derfor vil jeg gerne spørge ministeren om noget: Hvis man som børne- og undervisningsminister påstår at gå op i unge menneskers trivsel, burde man så ikke genoverveje aftalen, der vil fjerne unge mennesker fra deres lokalmiljø, fra deres venner og fra deres fritidsaktiviteter, eller i hvert fald bare som minimum undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Jeg synes, det er vigtigt, at de unge mennesker i høj grad får deres ønskegymnasium, og det er der flere der gør med aftalen. Så gør vi det, som Venstre gerne vil, nemlig at droppe den her aftale, vil der være færre unge, der får deres ønskegymnasium. Jeg synes også, det er vigtigt, at man går i gymnasium tæt på, og det vil sige, at jeg er mægtig glad for den forandring, der betyder, at transportkriteriet erstatter lodtrækning, og at vi i øvrigt sætter det ned til 45 minutter. Vi kapper i omegnen af 20 pct. af det i forhold til dem, der skal bevæge sig langt, med den her aftale. Så hvis det, der er ens ønske, er, at mange skal have deres ønskegymnasium, flere end i dag, at færre skal transportere sig langt og være på deres lokale gymnasium, vil jeg anbefale, at man stemmer for aftalen. 10:12 Morten Dahlin (V): Det er jo simpelt hen lodret forkert. I forhold til de unge mennesker i og omkring de større byer i de såkaldte fordelingszoner er der færre, der vil få deres ønskegymnasium. Der er færre, der kommer til at gå der, hvor deres venner går, der, hvor de selv mener de kan få en hverdag til at hænge sammen. Derfor vil jeg bare stille samme spørgsmål igen til ministeren: Hvis man som børne- og undervisningsminister påstår, at man går op i unge menneskers trivsel og i unge menneskers mentale sundhed, skulle man så ikke genoverveje aftalen, så flere kan gå der, hvor de gerne vil, og så man som minimum kan skifte gymnasium, uden at det skal godkendes af rektor? jeg jo flere gange hørt de blå gentage, at man ikke kan have noget fritidsliv, og at man ikke kan både det ene og det andet, og det kan virkelig undre mig, at man så har holdt fast i de regler, man har gjort i alle de år. Nu kapper vi 20 pct. af det i forhold til dem, der kommer til at skulle transportere sig langt, med den her aftale, det er jeg utrolig godt tilfreds med. Man kan godt fortsætte med at gentage de der myter, men heldigvis er tallene her, så enhver kløgtig journalist og ethvert ungt menneske selv kan læse efter, og jeg tror faktisk, at de unge mennesker er kloge nok til godt at kunne gennemskue, at det der er myter. De ved jo godt, at der ikke er frit valg i dag. næste korte bemærkning er til fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Kl. 10:13 Mette Thiesen (NB): Tusind tak. Det er jo ikke noget nyt, at Socialdemokratiet ønsker den her tvangsfordeling, for det har man været meget åben om i den 10-årsplan, man fremlagde allerede inden sidste valg,

ad utrolig mange omgange, og Nye Borgerlige har faktisk været imod den her tvangsfordeling fra start af, fra 2019, hvor man lavede den første aftale, i øvrigt bredt mellem Folketingets partier, undtagen os, og så kunne jeg bare godt tænke mig at høre ministeren

om ministeren reelt set mener, at det er okay, at regningen for årtiers forfejlede udlændingepolitik bare placeres i teenageværelset? Hvis man er et ungt menneske i Hvidovre, hvis man er et ungt menneske i Herlev, hvis man er et ungt menneske i Høje-Taastrup, så er det skoletilbud, som regering efter regering har kunnet tilbyde, et pivhamrende skævt gymnasium. Som ung har man kunnet komme ind og gå på et gymnasium, hvor der er ingen, der ligner en selv, og hvor majoritetskulturen, altså den danske majoritetskultur, ikke er til stede. Det går simpelt hen ikke. Jeg synes, det er dybt hamrende urimeligt, og det er jo det, vi gør op med med den her aftale. Jeg synes ikke rigtig, jeg fik svar på spørgsmålet, og derfor kunne jeg også godt tænke mig at følge op. Mener ministeren reelt set, at det er de unge menneskers ansvar, altså det her med, at når man nu breder problemerne ud på flere gymnasier, så er der flere unge mennesker, der ligesom skal tage det ansvar for årtiers forfejlede udlændingepolitik, altså om ministeren mener, det er fair. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er faktisk lavet en undersøgelse om lige præcis det her med det, man kalder selvsegregering, som viser, at hvis man faktisk breder de her

og derfor tror jeg, at vores perspektiv på, hvordan den regning har været fordelt indtil nu, er fuldstændig forskelligt. Jeg mener, at vi har skabt en situation, hvor man, hvis man er ung på Vestegnen, søger væk, fordi gymnasierne er blevet for skæve. Det har så efterladt en lille gruppe af unge med indvandrerbaggrund på nogle gymnasier, som har været pivhamrende skæve, og hvor de slet ikke får de kort på hånden, som de skal have. Jeg synes i den grad, at man har efterladt den regning for fejlslagen integrationspolitik i ungdomsværelserne hidtil, og det er det, vi forsøger at ændre på nu. Den anden dag var der som sagt demonstration på Slotspladsen, og ministeren har oplyst, at hun ikke var til stede, fordi der var andre ministerielle forpligtelser, der kaldte. Men hvad ville ministeren have sagt til de unge mennesker, som vi andre mødte nede på Slotspladsen? Det var 8.-klasseelever, som var bekymrede, og som kunne se frem til, at der var sandsynlighed for, at deres ønske om at kunne følges med deres klassekammerater ikke nødvendigvis ville blive opfyldt. Hvad ville ministeren have sagt til de unge mennesker i eksempelvis Vallensbæk Kommune, som jeg nævnte før, hvor man går fra de her 91 pct. til 61 pct., der får deres førsteprioritet opfyldt? Hvilken trøst har ministeren til de unge mennesker, som kan se frem til, at det skal være deres forældres indkomst, der afgør, hvor de kommer ind, og ikke deres egne ønsker? Jeg var i samråd, og som bekendt er det sådan, at man som minister ikke kan udeblive fra et samråd. Så det er bare for sige, at når demonstrationen ligger, mens jeg er i samråd, kan jeg jo desværre ikke deltage i den demonstration. dem, som jeg har sagt til de utrolig mange andre unge mennesker, jeg har talt med de sidste 3 år om den her problemstilling – for det er jo så lang tid, den har været undervejs for mig og for os som regering og i øvrigt for de partier, der står bag, er det uendelig vigtigt, at vi opbygger den tillid til hinanden, som vores samfund er baseret på. Derfor har vi skoledistrikter i Danmark; derfor kan man ikke være sikker på, at man, hvis man søger ind på en anden folkeskole end den, der er i ens distrikt, kommer ind på den. er på samme måde her; hvis man søger ind på et gymnasium, har man frit valg til at søge ind, men det er ikke sikkert, at man kommer ind. Jeg opfatter det sådan, at det jo er en opgave, gymnasierne altid har løst, at der er unge mennesker, som er kommet ind på deres anden prioritering eller slet ikke er kommet ind på en af deres prioriteringer. Og den samlede tilbagemelding fra både gymnasielærere og rektorer er, at de elever ender med at blive utrolig glade for at gå på det gymnasium, de så faktisk kom ind på. Kl. 10:18 Fjerde næstformand (Rasmus Helveg Petersen): Tak. Værsgo, spørgeren. Kl. 10:18 Mette Abildgaard (KF): Så ministeren ved simpelt hen bedst. Det kan godt være, de unge mennesker har en idé om, hvad de vil, men i sidste ende ender de med at blive glade for det, systemet vælger til dem, kan jeg så forstå på slutningen af ministerens svar. Helt ærlig, hvis det var det, ministeren havde tænkt sig at sige til de unge mennesker, mennesker, så tror jeg ikke, det gør så meget, at ministeren ikke var til stede, for jeg tror ikke, man havde fundet meget trøst i det svar. Og det efterlader jo det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er formålet med, at de unge mennesker går i gymnasiet? Er det, at de lærer; er det, at de føler sig trygge og dermed har en god basis for at lære og uddanne sig? Eller er formålet med at gå i gymnasiet for de unge mennesker, at de skal skabe sammenhængskraft i samfundet og forhindre integrationsproblemer? jeg kan forstå på det spørgsmål, at Konservative er indstillet på at skulle ændre på formålsparagraffen for gymnasiet, for både stk. 2 og stk. 3 handler jo præcis om, at vi skal give de unge mennesker de bedste muligheder for at indgå i samfundet. Det mener jeg simpelt hen ikke vi giver dem, hvis vi lader dem gå på gymnasier, hvor mere end 40 pct. af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk, og de derfor ikke lærer majoritetskulturen at kende. Det mener jeg simpelt hen ikke giver dem de bedste kort på hånden. Og så vil jeg sige, at hvis man skal referere det, jeg sagde, korrekt, så sagde jeg, at lærere og rektorer vurderer, at eleverne ender med at være enormt glade for deres gymnasietid alligevel. Og det er fru Mette Abildgaard jo velkommen til at udfordre dem på, men det er nu engang det, der er deres melding. Kl. 10:19 Fjerde næstformand (Rasmus Ministeren sagde i sin tale, at modellen ikke er uden dilemmaer. Der kan jeg så starte med at sige, at der er jeg fuldstændig enig med ministeren. For den skaber jo netop også en kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg vil godt lige følge lidt op på det med mistrivsel. Det er jo netop noget af det, vi fra Venstres side har stillet et ændringsforslag omkring. Jeg har i hvert fald talt med mange unge, som rent ud sagt er bekymrede, fordi de ikke engang kan få lov til at skifte gymnasium, hvis de mistrives. Hvis bare regeringen så vil anerkende, at hvis man stemmer ja til vores ændringsforslag, bliver det i hvert fald bedre, og så er der måske færre unge, som behøver at være nervøse. Kunne det ikke være noget, som regeringen godt kunne bakke op om, altså simpelt hen stemme ja til vores ændringsforslag? det er jo fuldstændig uproblematisk. Så jeg mener i den her sammenhæng, at det eneste, der skaber usikkerhed, sådan set er, at man kører det op som noget, der skulle være usikkerhed omkring. I de gamle regler under amterne var det jo på den måde, at begge gymnasier skulle godkende det er jo et system, vi har kendt i årevis, og der er jo netop lagt ind, at hvis man mistrives, skal man kunne skifte gymnasium. Det mener jeg i øvrigt er rigtigt at gøre, for der kan være alle mulige årsager til, at man ikke trives på det gymnasium, man enten er kommet ind på eller går på. Der synes jeg, det er vigtigt, at der er de der sprækker til, at man så kan skifte andre steder hen.

Det, der bekymrer mig ved den her model – for vi har jo siddet i samme forhandlingslokale – er, at det fremadrettet bliver forældrenes indkomst, der bliver afgørende for eleverne, i forhold til hvilket gymnasium de får. Vil ministeren ikke anerkende, at det er en helt ny måde, man nu begynder at fordele de unge mennesker på, og at det pludselig er forældrenes indkomst, som de unge så er afhængige af, i forhold til hvilket gymnasium de kan få? Ja, vi har siddet i samme forhandlingslokale, og det kunne være interessant, hvis der var nogle flere, der havde været en flue på væggen i det forhandlingslokale, men vi refererer jo ikke, hvad der er foregået inde i det forhandlingslokale. Jeg vil sige, i forhold til om det er nyt eller ej, det er en dybt forankret del af dansk skolehistorie, at vi skotter til, hvordan den sociale sammensætning er. Og det er derfor, vi har skoledistrikter i folkeskolen. Det er simpelt hen, fordi man har et ønske om, at skolerne skal være i balance. Det har man jo så ikke haft i gymnasieskolen, og derfor er de blevet pivhamrende skæve. Og det er så det, vi retter op på med det her. Kl. 10:23 Fjerde næstformand (Rasmus

som jo er meget bekymrede for, hvor deres børn egentlig skal gå i skole henne i gymnasiet, og hvad de egentlig kan regne med i fremtiden. Det virker meget ugennemsigtigt for folk, hvad det egentlig er, regeringen har tænkt sig. Derfor vil mit spørgsmål til ministeren være: Hvor mange af de børn fra f.eks. Nørrebro skal omfordeles til andre gymnasier end dem, de ønsker, på grund af deres forældres indkomst? Og er det sådan, at de bliver taget væk fra alle deres kammerater og alene skal sendes et andet sted hen, og hvor langt skal de så rejse? For det første vil jeg gerne bede ordføreren om at bekræfte, at der faktisk er flere, der får opfyldt deres førsteprioritering, og at der i øvrigt ikke i dag er frit gymnasievalg, og at Venstre jo har givet tilslutning til den del, der handler om at fordele eleverne på landet. Og det vil sige, at det, man i den ene sammenhæng kalder tvangsfordeling, er præcis det samme, som man godkender i den del, der vedrører landområderne i Danmark. Så vil jeg sige, i forhold til om de kommer til at gå sammen med deres kammerater, at der kommer til at være større sandsynlighed for, at man 1) ikke skal transporteres så langt, og at man 2) dermed kommer til at gå sammen med dem, man er vokset op sammen med, fordi man i højere grad med den nye model kommer til at blive holdt i sit lokalområde. Kl. 10:24 Fjerde Så det vil sige, at hvis der er mange med forældre med samme indkomst som ens egne forældre i ens lokalområde, bliver man også placeret sammen med alle dem, selv om alle har samme indkomst. Er det sådan, det skal forstås, når ministeren siger, at man vil sikre, at man i højere grad bliver i sit lokalområde? Så hvis man bor i et lokalområde, hvor alle forældrene stort set har samme indkomst som ens egne bliver man sammen med sine kammerater. Eller er det her, hvor man så fjerner det frie valg fra de unge mennesker, og så bliver de sendt på et andet gymnasium, fordi der ikke må være for mange med forældre med samme indkomst og man er nødt til at blande indkomstsammensætningen mere? Så hvis der er for mange med den samme indkomst – f.eks. veluddannede mennesker

når mængden af førsteprioriteringer også falder. Men grunden til det er, at hvis de unge mennesker bor i Hvidovre, Herlev eller Høje-Taastrup og kommer med sådan en gammeldansk baggrund, søger de i dag ikke ind på de lokale gymnasier, fordi de ikke har et ønske om at gå et sted, hvor ingen ligner dem selv, fordi det er blevet til gymnasier, hvor der stort set udelukkende er unge med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor søger de længere væk i dag. Og med elevfordelingsaftalen er det sådan, at i de områder falder mængden af imødekomne førsteprioriteringsansøgninger, og så vil eleverne i højere grad opleve at komme til at gå på deres lokale gymnasium. Det er derfor, de to ting er til stede samtidig. Næste spørger er fru Mai Mercado. Værsgo. Kl. 10:26 Mai Mercado (KF): Tak. Ministeren siger, at det her lovforslag er det bedste, der er sket for integrationspolitikken. Gymnasieelever skal nu til at vænne sig til at indgå i et spil hen imod en mere retvisende samfundsfordeling, hvis man kan bruge det udtryk. Men det stopper jo ikke her, for ministeren har jo i hvert fald annonceret i Politiken, at hun også ønsker at fordele grundskoleeleverne, og hun har endda sagt, at der kommer et udspil inden sommer. Så jeg vil bare høre, om den kritik, om den store demonstration, der var i går, og det, at der er et borgerforslag, som har fået opbakning af 50.000 underskrifter, på nogen måde gør indtryk? Og kunne det få ministeren til måske rent faktisk at stille sit forslag i bero, sådan at man altså ikke fra regeringens side vil blande sig i, hvordan folkeskoleeleverne skal gå i skole? Det er faktisk et meget vildt spørgsmål fra en tidligere minister, for fru Mai Mercado var jo minister, da vi forhandlede parallelsamfundsaftale. et eller andet med den konservative hukommelse her, for der var man indstillet på, at børnefamilier skulle flyttes andre steder hen på baggrund af deres adresser – men det standpunkt kan jeg forstå man har forladt sidenhen. Så vil jeg sige i forhold til det med grundskolen, at vi er meget optaget af, at der ikke er så stor en skævhed som i eksempelvis de muslimske friskoler, vi har i Københavnsområdet. Det er jo fuldstændig den samme problematik, nemlig at der går elever som ikke får gode nok kort på hånden, fordi de slet ikke lærer majoritetskulturen at kende. Så det er fuldstændig rigtigt, at vi på det område har et ønske om at gå ind og kigge på, hvordan vi kan undgå, at der er så pivskæve friskoler, herunder de muslimske friskoler. Det har vi uforandret et ønske om. På folkeskoleområdet

Det er måske vigtigt lige at rette en vildfarelse, for det, vi lavede som regering dengang, var jo lige præcis, at vi adresserede problemerne ude i de områder, hvor der var problemer. Her laver man en tvangsfordeling, som gælder alle elever. Men jeg vil bare spørge ind til, om regeringen stadig væk agter at lave omfordeling på grundskoleområdet, som man tidligere har annonceret, hvor man altså vil gå ind på samme måde og kigge på forældreindkomst. Og jeg synes faktisk, det fortjener et meget klart svar.

hvert evige eneste år, og det gør de konservative borgmestre i hver eneste kommune. Her sidder de og siger, at der skal være så og så mange fra det almennyttige boligbyggeri og så og så mange fra villakvarteret, så vi får nogenlunde balancerede skoler. Det er sådan, det fungerer med skoledistrikterne. Så jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være behov for at gøre yderligere i forhold til folkeskolen. Det er der til gengæld, hvad angår muslimske friskoler. Værsgo. Kl. 10:29 Rasmus Jarlov (KF): Med den her nye tvangsfordelingsaftale vil det være sådan, at elever, der i dag går i 8. klasse og skal i gymnasium om 2 år, 2 år, i meget mindre grad vil kunne få opfyldt deres førsteprioritet, f.eks. i Vallensbæk. I dag er det 9 ud af 10 i Vallensbæk, som får deres førsteprioritet. I fremtiden vil det være 6 ud af 10. I nabokommunen Brøndby vil det være 7 ud af 10 i modsætning til 9 ud af 10 i dag, og et sted som Lyngby-Taarbæk Kommune vil det også være dobbelt så mange, der ikke får opfyldt deres førsteprioritet, i forhold til i dag. Det synes måske at være godt for regeringen, at de mener at løse nogle integrationsproblemer, men for den enkelte gymnasieelev vil det jo være en kæmpe katastrofe. Hvad vil ministeren sige til de elever i Vallensbæk, Brøndby og Lyngby-Taarbæk, som fremover kommer til at skulle rejse til andre gymnasier end dem, de har ønsket at gå på, som ikke kommer til at gå sammen med deres venner, og som kommer til at få ødelagt deres sociale liv efter skole, fordi de ikke kommer til at gå på den skole, som de har ønsket sig, og hvor deres venner går? Hvorfor er det rimeligt over for de elever? Præmissen er simpelt hen forkert. Det er rigtigt, at der er færre, der får opfyldt deres førsteprioritet – så langt, så godt. Og det er også rigtigt, at faldet er ret stort i de områder. Det, der til gengæld er pivhamrende forkert, og som jeg ikke forstår at man bliver ved med at fremføre, er, at rejsetiden skulle blive længere. det, der jo er tilfældet i dag med de kommuner, der ligger rundt om København, er, at de unge mennesker ikke vil ind på et pivskævt gymnasium, som ligger tæt på, og derfor søger andre steder hen. Jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at gå på et gymnasium, hvor der ikke er nogen, der ligner en selv. Men det, der jo er virkeligheden med den her aftale, er, at gymnasierne i højere grad bliver bragt i balance, og det vil sige, at der ikke er risiko for, at det gymnasium, der ligger tæt på, er et, hvor der eksempelvis er over 60 pct. med anden etnisk baggrund end dansk. Så det, der sker her, er jo, at det skoletilbud, der er, er et fuldstændig andet end det, vi kender fra i dag, fordi vi går fra at have en anden majoritetskultur på en del af gymnasierne end den danske.

plus ventetid i øvrigt, til et andet gymnasium, som ligger længere væk. Det vil være tilfældet for rigtig mange gymnasieelever, f.eks. i Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Der vil det blive flyttet længere væk, fordi ministeren og regeringen ønsker, at de skal gå på det, der i dag må betegnes som ringere gymnasier end dem, der ellers ligger i nærheden af der, hvor de bor. Kan ministeren ikke bekræfte, at det er det, man indfører her; at man indfører muligheden for, at man flytter gymnasieelever væk fra eksempelvis Lyngby-Taarbæk og Gentofte til andre steder? Nej, det kan jeg ikke bekræfte, simpelt hen fordi transporttiden falder, og det vil sige, at der er færre, der skal transportere sig mere end 40 minutter, med den her aftale. I dag er det sådan med de regler, der har gjaldt de sidste mange år, at de elever – og der er jo flere elever i dag, der bliver placeret et sted, de ikke selv har ønsket, skal vi huske på, til de nye regler – der i dag bliver placeret et sted, de ikke har lyst til, kan blive placeret op til 60 minutter væk fra, hvor de bor. Med de nye regler er der færre, der ikke får deres førsteprioritet, og så har vi sat tidsgrænsen ned til 45 minutter i forhold til de regler, der har gjaldt de sidste mange år. Ministeren siger, at det her lovforslag stadig væk vil imødekomme elevernes frie valg, selv om man laver tvangsfordeling på baggrund af forældreindkomst. Det synes jeg man skal prøve at sige til de unge ude i Dragør, hvor man går fra, at 92 pct. får opfyldt deres førsteprioritet, til at det kommer ned på 77 pct.; til de unge i Vallensbæk, hvor man går fra 91 pct. til 62 pct.; unge i Brøndby, hvis vi bare skal tage endnu et eksempel her i hovedstadsområdet, hvor man går fra 91 pct. til 70 pct. Så nej, det her tvangsfordelingsforslag på baggrund af forældreindkomst betyder jo ikke, at de unge mennesker i store dele af hovedstaden får deres frie valg opfyldt; det betyder det modsatte. Så siger ministeren: Til gengæld løser vi integrationsudfordringen. Og der vil jeg bare høre, om det virkelig er Socialdemokraternes opfattelse, at når man har 15 institutioner med over 30 pct. elever med ikkevestlig baggrund, hvor det i dag er 17 pct., så har man løst integrationsudfordringerne. nu er det ufattelig få minutter siden, at ordføreren stod heroppe uden et eneste svar på, hvilket redskab der ville være mere effektivt. Vi tager et kæmpe skridt i forhold til de integrationsudfordringer, der har været i, jeg ved ikke hvor mange år. blevet totalt ligeglade med de parallelsamfundsting, fordi man har fået en eller anden idé om, at man kan score nogle vælgere på at sige frit valg, selv om de unge udmærket godt ved, at der ikke er frit valg i dag. Så vil jeg sige: Ja, vi står helt ved, at det er sådan, at på landsplan vil der være flere, der får deres ønskegymnasium – det antal stiger – og så vil der være områder, hvor det er anderledes, og det er typisk i de områder, hvor der i dag er pivskæve gymnasier, som de unge ikke har lyst til at søge ind på, hvorfor de søger længere væk for at undgå at gå på de gymnasier, altså fordi de er blevet pivskæve. Og det, vi gør med den her aftale, er jo at få rettet op på de gymnasier, sådan at det faktisk bliver attraktivt for f.eks. en ung, der bor i Hvidovre, at gå på Hvidovre Gymnasium, altså fordi der er en balanceret elevsammensætning. Men ja, det er rigtigt, at neden under det overordnede tal for, at der er flere, der får deres ønskegymnasium, er der selvfølgelig nogle bevægelser. som det er i dag, er der 92 pct. i Dragør, der får opfyldt deres førsteprioritet, 91 pct. i Vallensbæk og 91 pct. i Brøndby. Der er tale om betydelig mere frit valg end i de tal, der kommer med det tvangsfordelingslovforslag, som vi behandler nu, hvor man når ned på 62 pct., 70 pct. og 77 pct. – bare for at tage de begrænsninger, det her lovforslag lægger ned over de unge mennesker i hovedstadsområdet. Og det er den forkerte vej at gå. Men ministeren svarede ikke på: Er det god socialdemokratisk integrationspolitik, at der fortsat vil være 15 institutioner med mere end 30 pct. ikkevestlige indvandrere? beklager smilet – det var ikke på grund af tallene, men fordi det var en meget sønderjysk måde at udtale pågældende by på; det hedder Dragør med tryk på Jeg tror, at det kunne være gået den anden vej, hvis der var tale om nogle af de sønderjyske byer, så det skal vi ikke lade hinanden høre et ondt ord for. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi får fordelt eleverne. Det synes jeg uforandret, og vi har en uforandret målsætning om, at vi, når vi når 2030, kommer under 30 pct. Mit bud vil være, at når vi forandrer på gymnasierne, så forandrer søgemønstrene sig også, og derfor synes jeg jo, vi skal se, hvor langt vi kommer med det her. Vi ved, at vi kommer fra 11 til 3 i ét ryk, men jeg vil tro, at søgemønstrene også forandrer sig og arbejder positivt med. Kl. 10:36 Fjerde næstformand (Rasmus Helveg Petersen): Den evidens ministeren baserer det på, når ministeren udtaler, at den her tvangsfordeling af eleverne er en af de bedste ting, der er sket for integrationen,

jeg anbefale, at man kigger i de notater, der er blevet lavet, i forhold til konsekvensberegningerne, for det er jo simpelt hen de facto forkert, at der er flere, der ikke kommer ind på deres ønskegymnasium. Der er flere, der kommer ind på deres ønskegymnasium. Der er også færre, der skal transportere sig langt. at man, hvis man gerne vil have evidens for, hvad konsekvenserne af modellen er, går ind og kigger på de konsekvensberegninger, der er. Der er jo utrolig mange myter om det her, det her, og en af dem er, at rigtig mange mennesker ikke får plads på deres ønskegymnasium. Det er sådan i dag, at der er 8 pct., der ikke kommer ind på deres ønskegymnasium, og fremadrettet bliver det i omegnen af 6 pct., der ikke kommer ind på deres ønskegymnasium. Så er det rigtigt, at der er enkelte områder, der så at sige er det er typisk de steder, hvor de unge ikke har et ønske om at gå på det lokale gymnasium, fordi det er blevet pivhamrende skævt, og fordi der ikke længere er nogen danske unge tilbage. Der ændrer vi jo på elevsammensætningen, så man faktisk får et attraktivt uddannelsestilbud. Det er præcis det, der er meningen med det. Så jeg vil anbefale, at man kigger på konsekvensberegningerne. Ministeren svarer ikke på det spørgsmål, jeg stiller. Jeg spurgte ind til, hvilken evidens ministeren bygger sin udtalelse på, når hun siger, at det her er det bedste, der er sket for integrationen. Kan ministeren nævne bare ét studie eller én ekspert, der ligesom kan underbygge den udtalelse, som ministeren er kommet med? Hvis vi skal tale om, hvad der er konsekvensen af at skabe et tillidsbaseret samfund, vil jeg sige, at der jo er lavet ufattelig meget forskellig forskning om det. Noget af forskningen viser, at op imod 25 pct. af den danske økonomi baserer sig på vores tillidsbaserede samfund. Så til spørgsmålet om, hvorfor det betaler sig at bygge et tillidsbaseret samfund, hvor folk kender hinanden og går i skole med hinanden, vil jeg også godt tage noget af den forskning med, hvis man er interesseret i at vide, hvorfor det er vigtigt. Det fundament, som vores folkeskole og i øvrigt ungdomsuddannelserne

Kan ministeren bekræfte, at den eneste grund til, at vi ikke allerede har lavet en aftale om elevfordelingen for 5 år siden, er, at den daværende statsminister, hr. Lars Løkke Rasmussen, udskiftede Venstres undervisningsminister, fru Ellen Trane Nørby, med en undervisningsminister fra Liberal Alliance, som stoppede det enorme arbejde, som fru som fru Ellen Trane Nørby faktisk havde lavet, og at hvis fru Ellen Trane Nørby havde fået lov til at fortsætte som minister, havde vi lavet en aftale om elevfordelingen allerede for 4-5 år siden? Det er jo kontrafaktisk historieskrivning, men jeg kan bekræfte, at arbejdet var sat i gang under fru Ellen Trane Nørby, og jeg kan også bekræfte, at fru Merete Riisager som minister ikke var interesseret i at fortsætte det, at der derfor bl.a. var et ufattelig pinagtigt samråd, hvor fru Inger Støjberg, der var minister på det daværende tidspunkt, og fru Merete Riisager sad og sagde det stik modsatte af hinanden. For fru Inger Støjberg var det afgørende vigtigt, at man kom i gang, og hun tilkendegav i øvrigt ved det møde, at det var gået for langsomt, og tilkendegav i øvrigt også, at hun var villig til at bruge Efterfølgende kom fru Rikke Hvilshøj fra Venstre med en ekspertrapport, som pegede på tre muligheder, enten karakterer, distrikter eller klynger, og med de to sidste ville det frie valg bliver begrænset helt ekstremt i forhold til i dag, mens det tredje bare ville lægge et kæmpe pres på de unge. Det er bare for at sige, at de redskaber, Venstre havde i pipelinen, jo var noget voldsommere over for ungdomsgenerationen end det, som vi har landet i den her aftale. Men om det faktisk var lykkedes at lande de aftaler,

Tak for det. Der begynder at komme meldinger fra skoleledere om bekymrede forældre, der hører deres skolebørn tale med stor bekymring om, hvad mor og far tjener, og hvad det kommer til at betyde, til om man kan komme til at gå på et gymnasium, på en ungdomsuddannelse sammen med ens kammerater. Hvad gør ministeren sig af tanker om, hvad det her betyder for børns trivsel og læring, når det her med, at man inddeler børn efter, hvad mor og far tjener – for lidt eller for meget – kommer til at fylde så meget i børns bevidsthed, som det jo gør med den lovgivning, som Socialdemokratiet vælger at presse igennem her? har nævnt tidligere, boede jeg på Frederiksberg, da mine børn startede i skole. Der har man lavet skoledistriktet på en måde, hvor man blander de børn, der kommer fra det område, der hedder Stjernen, som er et almennyttigt boligbyggeri, med børnene, der bor i de villaer og ejerlejligheder, der ligger ovre på den anden side af gaden, for at få et balanceret skoledistrikt. Fordi det er sådan i folkeskolen, at man altid har blandet børn, som kommer fra forskellige boligområder, for at få balancerede skoler, så er det jo en problemstilling, som børnene har været vant til, lige fra de startede i 0. klasse, og som de derfor også er vant til at tackle.

(V): Der bliver jo sådan set ikke svaret på det, jeg spørger om. Der bliver svaret på noget helt andet, der handler om, at man har distrikter i folkeskolerne, men det er jo ikke det, der er blevet lagt op til her. Det er ikke det, der ligger i lovforslaget. Her ligger en inddeling af børn og unge efter forældrenes indtægter, altså om mor og far tjener for lidt, eller om mor og far tjener for meget. Det er jo ikke noget, der giver tryghed. Det er jo ikke noget, der giver klarhed. Det er jo derfor, børn og unge begynder at gå og tale med hinanden om: Gad vide, om vi to kan komme til at gå i gymnasiet sammen. De spørger hinanden: Tjener din mor for meget, eller tjener hun for lidt? Det er da et mærkeligt menneskesyn, Socialdemokratiet har i den her sag. Altså, der ligger jo i hvert fald den vildfarelse i præmissen for spørgsmålet, at man siger, at de unge ved det i dag, altså om de kommer til at gå i gymnasiet med hinanden. Nu har jeg selv en knægt, der starter i 9. klasse efter ferien. De aner jo ikke, om de kommer til at gå i gymnasiet med hinanden, for de ved ikke, om de kommer ind på Nørre G, om de kommer ind på Falkonergården Gymnasium, eller om de kommer ind på Frederiksberg Gymnasium. Det ved de jo ikke. Så selv hvis de søger ind de samme steder, vil de jo ikke med de regler, der gælder i dag, kunne vide, om de kommer ind eller ej. Det gør de heller ikke med de nye regler. Derfor kan man ikke være sikker på at komme ind samme sted som ens venner. Så vil jeg også sige, at de unge er pinligt klar over, hvor stor prisforskellen er på at bo i det ene boligkvarter i forhold til det andet boligkvarter i København. Så på den måde tror jeg sådan set ikke der er noget nyt i forhold

og det gælder også pigerne. Det er jo noget, vi har debatteret rigtig meget. Det er noget, der er mangel på, og når jeg tager det frem, er det, fordi jeg i går talte med en mor, hvis datter går på Hellerup Skole og er i gang med et 5-årigt forløb, som netop skal foregå videre i gymnasiet, omkring STEM-uddannelserne. Det er jo lige præcis det, vi gerne vil se noget mere af. Men nu bliver de her drømme knust, for nu skal den unge kvinde tvangsfordeles til et andet gymnasium, som ikke nødvendigvis tilbyder samme mulighed for at fuldføre sine drømme. Så jeg kunne godt tænke mig at vide: Hvad er ministerens svar til den unge kvinde? Altså, man skaber i hvert fald meget unødig utryghed hos den pågældende, hvis man siger det, som ordføreren siger her. For det fastsættes jo på bekendtgørelsesniveau, hvorvidt de forskellige uddannelser har forrang inde i systemet, altså om man som ungt menneske, hvis man søger en særlig studieretning, så kan få forrang. Det vil sige, at kommer man med den melding, som ordføreren kommer med her, kan man i hvert fald være sikker på at give den unge en bekymring, som man ikke aner om nogen sinde bliver til virkelighed, for der er netop lagt op til, at man kan give forrang, hvis det er sådan, at der enten er særlige studieretninger eller særlige profiler på gymnasierne, og at det er det, man søger efter. hvert fald ikke, at der er nogen grund til at få sat sådan en bekymring i livet på et ungt menneske, før de bekendtgørelser er udstedt og man kan se, hvad der er op og ned. Det er jo en konsekvens af det lovforslag, som regeringen nu står på. Jeg synes jo, at debatten bør handle om dannelse og faglighed og ikke mindst af alt om trivsel, og jeg har svært ved at forstå den socialdemokratiske regerings rangordning af eleverne. Jeg må bare sige, at der jo er skabt stor forvirring, stor angst og stor frygt derude, og der er forløb, der ikke kan gennemføres. Derfor synes jeg, ministeren svarer uden om mit spørgsmål. Det er alligevel relativt vildt, at ordføreren allerede nu, før bekendtgørelsen er skrevet, ved, hvad der står i den. Der må findes sådan en særlig krystalkugle for bekendtgørelser. Altså, konsekvensen af det her lovforslag, vi behandler i dag, er, at man kan give forrang til profiler, og at man kan give forrang til der, hvor der er særlige studieretninger, og det er jo netop, fordi elever, der er i gang med særlige forløb eller har særlige ønsker, hvor man ikke kan få det andre steder i landet, i landet, selvfølgelig får forrang i forhold til så at kunne komme ind på de pågældende gymnasier uden om ansøgningssystemet. Men altså, bekendtgørelsen er ikke skrevet endnu, så det er lidt interessant, at ordføreren kan konkludere, hvad der står i den, alligevel. Kl. 10:46 Fjerde næstformand Ministeren sagde i sin tale, at hun var kisteglad. Det er vi ikke i Venstre. Vi er ikke kisteglade for, at det nuværende frie gymnasievalg fjernes og i stedet erstattes af tvangsfordeling ud fra mors og fars pengepung. Mors og fars pengepung er det, de unge mennesker fremover skal tænke over, for det er det, der kommer til at afgøre, om de kan få lov at vælge selv en lang række steder rundtomkring i Danmark. Jeg skal bare spørge ministeren: Hvorfor er det, Hvorfor er det, Socialdemokratiet mener, at man er bedre til at vælge for de unge, frem for at man har tillid til at lade de unge vælge selv? Jeg ved godt, det ville være sindssygt bekvemt for de blå partier, hvis det var sådan, at mængden af dem, der ikke kom på deres ønskegymnasium, steg. Uha, hvor ville det være fantastisk, at man så kunne gå og revse os for det. Nu er virkeligheden bare, at der er flere, der kommer på deres ønskegymnasium med det her, og det vil sige, at hvis Venstre vælger at droppe den her aftale, så kommer der til at være færre, der kommer på deres ønskegymnasium, for så går man jo tilbage til de gamle regler. Så der vil være færre, der kommer på deres ønskegymnasium, hvis Venstre får regeringsmagten, og der vil være flere, der skal transportere sig langt. For det er sådan med den model, vi har lagt frem, at der er flere, der kommer på deres ønskegymnasium, og at der er færre, der skal transportere sig langt. Så held og lykke med at genindføre de gamle regler. Jeg kan jo høre, at I ikke har noget som helst bud på, hvordan vi i øvrigt skal fordele eleverne, så jeg må gå ud fra, at det er det, Venstre gerne vil – altså genindføre de gamle regler. Kl. 10:47 Fjerde Ministeren svarer jo ikke på mit spørgsmål, og ministeren ved udmærket godt, at Venstre støtter delen om gymnasierne i landdistrikterne. Det, vi diskuterer her, er, at Socialdemokratiet og resten af venstrefløjen over for alle landets unge, der bor i og omkring de store byer, at man er bedre til at vælge end de unge selv. Det er derfor, jeg stiller spørgsmålet: Hvorfor er Socialdemokratiet og venstrefløjen bedre til at vælge end de unge selv?

at de unge ikke får lov til at komme ind der, hvor de vil, nok gange, så er der sikkert en andel, der tror på det. Men virkeligheden er, at der er flere, der kommer til at få opfyldt deres første prioritering med den nye model, og at der er færre, der kommer til at transportere sig langt. I de større byer kapper vi mere end 20 pct. af andelen af dem, der skal transportere sig langt hver dag og det er jeg enormt glad for – samtidig med at vi får skabt en større balance i gymnasierne. I går kunne man se i nyhederne, at ca. 25 pct. af vores børn og unge mistrives og er under stress. Det er jo ærgerligt, at der ikke er gjort noget mere ved det i de sidste 3 år. Men med det her forslag, hvor man skal tvangsfordele, fordele efter indkomst, er der jo en stor risiko for, at det også er de sårbare, der nu presses yderligere. Undersøgelser viser faktisk, at – nu er meget bekymrede for det her forslag. Hvad er deres muligheder for at skifte gymnasium, hvis de mistrives og det er et gymnasium, de er kommet hen på på grund af Reglerne for at skifte gymnasium ligner dem, vi havde, dengang amterne eksisterede, så forældrene til dem, der skal starte i gymnasiet, kender dem, for det var dem, der eksisterede dengang. Og kan man, hvis man mistrives, skifte gymnasium. der jo flere, der får deres første prioritering, og der er færre, der skal transportere sig langt. Så i forhold til trivsel vil det være min vurdering, at det her går i den rigtig retning. Men jeg vil gerne understrege, at man med de her regler kan skifte gymnasium, hvis det er sådan, at man mistrives. Det er jo ikke korrekt, at flere får deres førsteprioritet. Vi har jo tallene for Dragør og fra Gentofte og fra rigtig mange steder. Vi ved jo også godt, at mange fra Vestskoven og andre steder, jeg også har besøgt, jo slet ikke har lyst til rejse fra deres gymnasier, fordi de netop trives. Men det, der står i det her forslag, er jo, at man vil afskære klageadgangen til alene at omhandle retlige spørgsmål samt afskære klageadgangen til ministeriet. Retssikkerhedsmæssigt er det meget ubetryggende for eleverne, at de faktisk ikke har den mulighed, for reelt forskydes den her magt over til regeringen, og særlig til ministeren, i forhold til klageadgang. Er det ikke rigtigt, at det faktisk er meget vanskeligt for en elev nu at skulle bekræfte sin mistrivsel, på grund af at man er tvunget hen på et bestemt Kl. 10:51 Forhandling Børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Tak for det. Jeg kan høre, man bliver ved med at gentage myten om, at der skulle være færre, der får deres første prioritering. Og jeg vil bare sige til dem, der eventuelt sidder og ser med, at man kan se på det, der hedder tabel der hedder tabel 3 – det er på side 6 – som man kan finde inde på ministeriets hjemmeside, så man selv kan tjekke tallene efter. Jeg synes, det bliver sådan lidt aparte at skulle diskutere det. Vi går fra, at der er 92 pct., der i deres ønskegymnasium, til, at det bliver 94 pct. i fremtiden. Så kan jeg i øvrigt også bare bekræfte, at det er sådan, at man godt kan skifte gymnasium, hvis man mistrives. Det kræver alene, at gymnasiernes rektorer godkender det. Jeg var selv en af dem, der skiftede gymnasium, da de gamle amtsregler gjaldt, og det er fuldstændig ukompliceret. Tak. Den næste spørger er fru Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Kl. 10:52 Mona Juul (KF): Tak for det, og tak til ministeren for at stille sig til rådighed for spørgsmål her. Min kollega fra Konservative spørger i forhold til retten til at skifte. Men der er jo også andre ting i den her aftale, som er rigtig, rigtig vigtige, f.eks. at der er lagt et tilskudsloft over de private gymnasier, og f.eks at det merkantile gymnasium jo også er en del af det. Det er der mange af os i Aarhus, der ikke er særlig begejstrede for.

derfor er det vigtigt, at vi ikke går i skole i de ekkokamre, vi er født ind i, men at vi faktisk bliver udfordret. Og derfor er det vigtigt for os, at man går i skole på kryds og tværs, Jeg tror ikke, at eleverne kommer til at opfatte det sådan, når man f.eks. skal fra Aarhus til Grenaa for at fortsætte sin merkantile uddannelse. Det, jeg også har lyst til at spørge om, er i forhold til den finansiering, der ligger. For der ligger jo ikke anden finansiering, end at det er gymnasierne selv, der skal holde for. Hvad er det for nogle midler, der her bliver taget fra undervisningen, og som skulle sikre kvalitet, dannelse og læring? Hvad er det, de kommende gymnasielever undervisningsmæssigt kommer til at miste på grund af den her aftale? Lad os tage hhx'en. Der er der i dag med de gamle regler, der har gjaldt de seneste rigtig mange år, 89 pct., der får deres ønske I fremtiden vil der være 95 pct., der får deres ønske-hhx, og det er i fordelingszonerne. Så jeg tror sådan set, at de unge kan være ret godt tilfredse med, at der nu vil være så relativt markant en større andel, der får deres ønskeuddannelse i forhold til i dag. Jeg er rigtig glad for, at vi har givet en lille overkapacitet til de erhvervsgymnasiale uddannelser. Det vil sige, at sandsynligheden for at komme ind på en erhvervsgymnasial uddannelse, og i øvrigt at komme ind præcis det sted, man gerne vil, vokser markant med den aftale, der er indgået. Kl. 10:54 Fjerde næstformand (Rasmus

flere, der siger: Hvornår bliver det vores tur? Hvornår skal vi blive en del af regeringens nye aftaleudspil? Så kan ministeren bekræfte, at Aalborg Kommune er den kommune, der kommer til at være den næste, som bliver en del af regeringens aftale? Det ville kræve, at jeg kendte alle tænkelige tilflytningsmønstre og søgemønstre i Aalborg i de kommende år. Den slags krystalkugle har jeg ikke, men det er rigtigt, at alle storbyerne i Danmark er dem, der har de dem, der har de største udfordringer i forhold til skabelsen af parallelsamfund, og det er også der, man har de største udfordringer i forhold til den sociale kontrol, vi har set rundtomkring. Det har været værst i København og omkring Aarhus, men det er klart, at ser vi ud over landskabet, er der større sandsynlighed for, at Aalborg får samme type af problemer, end at Vemmelev mellem Korsør og Slagelse får det. Kl. 10:55 Fjerde Tak for det svar. Så vi er enige om, at Aalborg Kommune er en af de kommuner, der er meget tæt på også at blive en del af regeringens nye tvangsaftale? Kl. 10:55 Fjerde næstformand Tak til børne- og undervisningsministeren. Der er ikke flere, der har ønsket ordet. Da der ikke er det, er forhandlingen om ændringsforslagene afsluttet, og vi går til afstemning.

Der stemmes om ændringsforlag nr. 3, af et mindretal (V, DF og LA), tiltrådt af et mindretal (KF og NB),

Så stemmer vi om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (SF,

Herefter er ændringsforslag nr. 11-15, 18, 19, 23 og 24, stillet og tiltrådt af det samme mindretal, bortfaldet. Der stemmes om ændringsforslag nr. 20, af et mindretal (V, DF og LA), tiltrådt af et mindretal (KF og NB).

Der stemmes om ændringsforslag nr. 21, af et mindretal (V, DF og LA), tiltrådt af et mindretal (KF og NB).

Herefter er ændringsforslag nr. 22, stillet og tiltrådt af det samme mindretal, bortfaldet. Kl. 11:00 Forhandling Anden næstformand (Pia Kjærsgaard): Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget?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

stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

regioner for finansåret 2022, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

stemte 2 (NB). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.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

Der er ikke stillet ændringsforslag Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 11:30 Afstemning Anden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

hverken for eller imod stemte 2 (NB). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

hverken for eller imod stemte 2 (NB). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 16) 3. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger m.v. og retsplejeloven. (Hurtigere Der er ikke stillet ændringsforslag Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 11:30 Afstemning Anden

Det næste punkt på dagsordenen er: 17) 3. behandling af lovforslag nr. L 199: Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

hverken for eller imod stemte 2 (NB). Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 16) 3. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene

Tak for det. Nu står vi her igen og diskuterer offentlighedslov, og her er det konkret med baggrund i L 140, som vi i Enhedslisten har fremsat netop for at sikre, at vi får tre behandlinger i Folketingssalen omkring det her helt centrale spørgsmål, i forhold til hvordan vi forvalter demokratiet. Lovforslaget drejer sig om en ophævelse af både kalenderreglen, ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen. Når det er fuldstændig afgørende, er det jo, fordi offentlighedsloven fra 2013 har har haft temmelig store konsekvenser for, hvordan vi kan følge med i den måde, som magten bliver udøvet på. Folketingets Ombudsmand har konkluderet, at offentlighedens adgang til aktindsigt er blevet væsentlig indskrænket med den nye lov. Vi må jo bare konstatere, at erfaringerne med offentlighedsloven har vist, at ministerbetjeningsreglen bliver anvendt langt mere end forventet som begrundelse for at begrænse aktindsigt, og det har medført en væsentlig indskrænkning i retten til aktindsigt. Det samme gør sig gældende i forhold til folketingspolitikerreglen, som på samme måde bliver anvendt væsentlig mere end forventet. Afslag på aktindsigt i centrale dele af den politiske beslutningsproces svækker jo grundlæggende grundlaget for den offentlige debat om væsentlige politiske beslutninger og gør det sværere både som borger og som journalist at give politikere og embedsmænd et kritisk eftersyn. Derfor har offentlighedsloven eller mørklægningsloven jo reelt betydet, at gardinerne er blevet trukket for

vi igen og igen hører partier tale om en regering, der er magtfuldkommen, og at der ikke har været gennemsigtighed i forhold til væsentlige beslutningsprocesser, både i forhold til coronahåndtering og i forhold til minkhåndtering, at der så samtidig er partier, som sidder og stemmer imod, at vi afskaffer reglerne i forhold til offentlighedsloven. Det er jo, som om der er en eller anden tendens til, at jo tættere man kommer på magten, desto mere ubekvemt synes man det er med en er med en fri og åben tilgang til at kunne følge med i de beslutningsprocesser, der er, og til at kaste et kritisk blik på dem. Derfor vil jeg bare igen opfordre både Socialdemokratiet, men jo i særlig grad også Venstre og Konservative at man stemmer for det her lovforslag og dermed får sikret, at vi får afskaffet både kalenderreglen, ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen. For det er fuldstændig centralt for vores folkestyre, at der er adgang til at kunne følge med i beslutningsprocesserne, og da især nu, hvor vi står i en situation, hvor jeg uden at skulle kigge i en krystalkugle kan forestille mig – formentlig inden for de næste 14 dage til 3 uger – at vi sikkert kommer til at skulle diskutere åbenhed i forvaltningen, magtfuldkommenhed og adgang til at kunne kontrollere regeringens beslutningsprocesser. Det kommer vi sikkert til at diskutere temmelig nøje. Derfor er det her jo en oplagt mulighed for Venstre og Konservative, men i princippet også for Socialdemokratiet i forhold til at sige: Selvfølgelig sikrer vi, at det her ikke skal kunne gentage sig fremover, og derfor kommer vi til at stemme for L 140. Tak. Tak for det. Vi er jo helt enige i Dansk Folkeparti med Enhedslisten i, at det her forslag bør vedtages, sådan at der skabes mere åbenhed omkring regeringens forhold og forvaltningens forhold for danskerne.

Så sagde en række partier: Nu sætter vi os ved forhandlingsbordet, og nu skal der ske en hel masse. Men der er jo ikke sket noget. Så der er god grund til at sige ja til det her forslag, og der er god grund til at opfordre til det, som ordføreren gør. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge Enhedslisten om noget alligevel. For Enhedslisten har jo sådan en særlig position over for regeringen, fordi man er såkaldt parlamentarisk grundlag. Altså, det er jo egentlig Enhedslisten, der holder regeringen i live. Det gælder jo også i minksagen, som vi vender tilbage til om ikke ret lang tid. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge: Kommer der et tidspunkt, hvor Enhedslisten har fået nok, og hvor man siger til regeringen: Nu må og skal der altså ske noget i forhold til mere åbenhed i forvaltningen? Kl. 11:13 jeg kan garantere for, at uanset hvilken regering der sidder, så er det det, der er Enhedslistens position. Man kan sige, at det også er det, der har gjort sig gældende i forhold til mink. Det har det også gjort i forhold til hele diskussionen omkring Inger Støjberg. Der kan jeg i hvert fald garantere for, at at Enhedslisten ikke kommer til at virke som et demokratisk tandløst parlamentarisk grundlag, hvad jeg jo synes, der var en tendens til, at nogle gjorde under Støjbergssagen, hvor der jo blev begået ulovligheder, uden der blev reageret parlamentarisk på det. Derfor skal der ikke herske nogen tvivl om, at Enhedslisten tager den opgave på sig, og at vi kommer til at læse meget nøje, hvad der står i rapporten fra minkkommissionen, når den kommer her i slutningen af måneden. nu ved vi jo ikke, om der bliver finanslovsforhandlinger her til efteråret, altså om vi når det, eller om der lige pludselig bliver trykket på valgknappen. Men så vil jeg bare lige spørge Enhedslisten: Hvis der nu kommer nogle finanslovsforhandlinger, hvor man virkelig har fat omkring regeringens ædlere dele, kan man sige, vil Enhedslisten så bruge de finanslovsforhandlinger til at sige til regeringen, at nu må og skal der altså ske noget i forhold til offentlighedsloven? vi sidder ikke på den måde og fifler eller skalter og valter med det, når det handler om så grundlæggende principper som at holde øje med, hvordan magten bliver udøvet. Det er klart, at den position, vi har i forhold til offentlighedsloven, kommer vi til at fortsætte med at have, og den kan der ikke købslås med, heller ikke i en finanslovsforhandling. Det er jo klart, at så længe der er et politisk flertal, som holder hånden under offentlighedsloven – og det er jo et politisk flertal, som hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten er en del af – så kan man jo ikke umiddelbart ændre det. Men det er klart: Forudsætningen er, at det kan ændres, og der går jeg da ud fra, at det flertal, der blokerer for, at der ændres ved offentlighedsloven, formentlig er væk efter næste folketingsvalg. Nu var ordføreren selv inde på, at der kommer en kommissionsrapport lige om lidt, og jeg hørte også ordføreren sige, at man egentlig vil behandle kommissionsrapporten på samme vis, som man behandlede Så derfor vil jeg bare spørge: Når nu kommissionsrapporten bliver offentliggjort, giver det så ikke god mening at lave sådan en juridisk vurdering, som man gjorde i forbindelse med Instrukskommissionen, hvor man altså får to uvildige advokater til at vurdere, om der eksempelvis er et strafansvar? Jo, det er klart – det kommer vi jo til at vurdere, når kommissionens rapport ligger der. Men nu er vi jo i den situation, hvor der er et parlamentarisk grundlag, som også vil være villige til at drage parlamentariske konsekvenser. Det var jo det, der var problemet i forhold til Inger Støjberg. Der var blevet afholdt adskillige samråd, og det var helt tydeligt, at der var fem-seks forskellige forklaringer på sagsforløbet, men alligevel reagerede det parlamentariske grundlag ikke. Her er der jo tale om en minister, som trods alt har handlet på det. Men det er klart, vi kommer til at følge meget nøje med i, hvad der står i den kommissionsrapport, og vi udelukker ikke noget på forhånd. Men vi vil også være villige til at drage parlamentariske konsekvenser, lige så vel som det er muligt, at vi skal se på, om der skal laves en advokatundersøgelse efterfølgende. Men det kommer vi jo til at kunne se, når kommissionens rapport foreligger. hvis man siger, at man vil behandle de to rapporter ens – og det mest fair må vel være, at det er en juridisk vurdering, som afgør, om der eksempelvis skal nedsættes en rigsret, så det ikke skal være op til en politisk vurdering – så tænker jeg, at det er relativt enkelt fra talerstolen i dag at kunne sige, at man selvfølgelig vil lade uafhængige advokater foretage en vurdering af, om der kan drages et strafferetligt ansvar. Det burde være relativt enkelt at svare på. nu er både fru Mai Mercado og jeg jo valgt som parlamentarikere i et demokratisk system, og derfor påhviler der os en særlig forpligtigelse til, at vi reagerer på de oplysninger, vi får. Der er det klart, at i modsætning til tidligere parlamentariske grundlag har vi tænkt os at reagere på, hvad der står, og det er jo muligt, at der skal drages parlamentariske konsekvenser i forhold til de konklusioner, der kommer i kommissionsrapporten. Det er også muligt, at der skal nedsættes en advokatundersøgelse. Men det primære er jo, som folkevalgt, som parlamentariker, er villig til at læse en rapport og se, om det får konsekvenser for den siddende regering. Og det er klart, at det har vi tænkt os at gøre. Men som sagt udelukker vi ikke noget på forhånd. Kl. 11:18 Anden næstformand Jeg vil bare følge op på fru Mai Mercados spørgsmål. For hvorfor vil man ikke give tilsagn om at få lavet en uafhængig juridisk vurdering, uafhængigt af om man så efterfølgende beslutter, at der skal drages parlamentariske konsekvenser eller ej? Det kan man jo beslutte efterfølgende. Hvad er det, ordføreren i dag har imod at give tilsagn om, at der selvfølgelig skal laves en juridisk vurdering, som Enhedslisten sidste gang kaldte for en yderst klog model? Men det er jo, som jeg var inde på et tidligere, fordi vi den her gang er villige til at drage parlamentariske konsekvenser. Det, der var grunden til, at vi endte i en situation, hvor vi skulle have en kommissionsundersøgelse og en efterfølgende rigsret i forhold til fru Inger Støjberg, var jo netop, at der ikke var et parlamentarisk grundlag, som var villige til at drage de parlamentariske konsekvenser. Det er sådan, vi normalt handler i et demokrati: Hvis der er en minister, som ikke opfylder sin forpligtigelse over for Folketinget, så reagerer Folketinget på det. Det skete bare ikke, og derfor kom vi i den situation. Og det er der, hvor jeg siger, at jeg kan garantere, at vi kommer til at se på, hvad der står i kommissionens rapport. Det er muligt, at der skal drage parlamentariske konsekvenser. Det er også muligt, der skal drages andre konsekvenser. Men der er ikke nogen af de to ting, der gensidigt udelukker hinanden, eller som er afhængige af hinanden. Derfor kommer vi til at vurdere, hvad der står i kommissionens rapport, og så kommer vi til at tage stilling ud fra det. Selvfølgelig kommer alle partier til at se på, hvad der står i kommissionens rapport. Det er der jo ingen af os der ved, af gode grunde. Jeg spørger blot, uanset hvad Enhedslisten måtte beslutte sig for i forhold til juridiske konsekvenser eller parlamentariske konsekvenser, hvorfor det så ikke er en god idé at at få lavet en juridisk vurdering, så man har nogle uafhængige personer, der siger, hvad der er op og ned i det her set med juridiske briller. Så må vi se, om Enhedslisten beslutter sig for politiske konsekvenser efterfølgende, fordi man gerne vil holde hånden under den socialdemokratiske regering, på trods af at vi har at gøre med en af danmarkshistoriens, i hvert fald i nyere tid, største politiske skandaler. Men hvad er det, der er så anderledes, når det sidste gang var en klog model, at man ikke forlods vil sige, om det er en god idé med en juridisk vurdering? Kl. Det skal jeg fortælle fru Sophie Løhde. Det er, fordi der den her gang er tale om nogen, der tager demokratiet alvorligt, og som er også villige til at træffe de demokratiske og parlamentariske konsekvenser af den rapport. Det var præcis det, der ikke var tilfældet sidste gang: Der var ikke en regering, der reagerede på, at der var en minister, som ikke talte sandt, og der var heller ikke et parlamentarisk grundlag, der reagerede på det. Derfor kom vi til at stå i den situation. Den her gang er vi vores parlamentariske ansvar bevidst, og det betyder, at det første, man gør som parlamentariker, er, at man ser på, om det her skal have parlamentariske konsekvenser. Så er det klart,

næste punkt på dagsordenen er: 37) 3. behandling af lovforslag nr. L 173: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 12:14 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1 og 2 af beskæftigelsesministeren som vedtaget. De er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 11:29 Afstemning Anden

hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 32) 3. behandling af lovforslag nr. L 161: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

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 11:24 Afstemning Anden næstformand (Pia Kjærsgaard): Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1-5 af justitsministeren som vedtaget. De er vedtaget. Forhandlingen drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 11:24 Afstemning Anden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

stemte 2 (NB), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L

3. behandling af lovforslag nr. L 183: Forslag til lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star«

optrykt efter 2. behandling). 27) 3. behandling af lovforslag nr. L 184 B: Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Pia Kjærsgaard): Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning.

Vi er nu nået til tredjebehandlingen af lovforslag L 106, som nu er delt i to. er det også sidste chance, inden de ærede medlemmer af Folketinget skal stemme, og dermed også sidste chance for primært Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti til at vise, at man står ved den aftale, man har indgået om kriminalforsorgen. Det er også sidste chance for alle partierne her i Folketinget til at vise, at man respekterer EU-retten og ikke mindst embedsværkets juridiske vurdering. Og ellers må jeg jo meget mod min vilje konstatere, at et flertal i Folketinget ikke anerkender embedsværkets vurdering og ikke føler sig forpligtet til at overholde EU-retten, og at Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti heller ikke føler sig forpligtet til at overholde en klokkeklar aftale. Ændringen i momsreglerne for kunstneres ophavsbelagte værker har været igennem en meget grundig proces, hvor der er redegjort for juraen i alle detaljer, og hvor der også er kommenteret på den eksterne vurdering fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som Folketinget har fået iværksat. Som sagt under andenbehandlingen har Skatteudvalget ønsket at trykteste embedsværkets faglige vurdering ved at få en ekstern rådgiver til at vurdere, om det her lovforslag var nødvendigt. Det synes jeg er helt fair og en helt sober del af det at føre parlamentarisk kontrol, altså at man beder nogle eksterne om at vurdere og trykteste den vurdering, der kommer fra embedsværket. Det er jo også derfor, man sætter lovforslag i høring, altså for at give høringsparter anledning til at kommentere og teste, om det lovforslag, der er, er realiserbart i forhold til den virkelighed, der er, men også, om det holder juridisk. Så det er en del af lovprocessen, at der kommer input fra forskellige interessenter, om det så er virksomheder, brancheorganisationer eller rådgivere. Men alene fordi man er ekstern rådgiver, har man jo altså ikke Den juridiske vurdering fra embedsværkets jurister i såvel Skatteministeriet som Justitsministeriet er klokkeklar: Den eksterne vurdering holder ikke juridisk. Men Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vælger alligevel at basere sig på vurderingen fra den eksterne rådgiver frem for Skatteministeriet og Justitsministeriets vurdering, på trods af at vi jo sådan set har et grundlæggende princip om, at den vurdering, der kommer fra centraladministrationen, er den, der står, når vi lovgiver. Der er faktisk her tale om et nybrud og et skred også i vores holdning til EU-retten, hvis ikke vi respekterer og anerkender de EU-regler, vi selv er med til at vedtage, og den praksis, som EU-Domstolen fastlægger. Jeg er nødt til at stille det måske lidt retoriske spørgsmål: Hvis de partier, der søger at komme i regering, stod i mit sted som minister, ville man så kunne sætte sig ned og trykke nej til det her lovforslag? Det er retorisk, og svaret er jo givet lidt på forhånd. Jeg kan som minister ikke administrere en lovgivning, som der er en klokkeklar juridisk vurdering af er i strid med EU-retten. Jeg skal selvfølgelig arbejde for, at dansk lov er i overensstemmelse med EU-retten, ellers lever jeg ikke op til mit ansvar. Så når man kan stemme nej og kan træffe den beslutning, er det jo alene, fordi man ikke sidder i regeringskontorerne. Som jeg nævnte under Som jeg nævnte under andenbehandlingen i tirsdags, går sagen ikke væk. Sagen er opstået som en del af embedsværkets almindelige daglige arbejde med at følge udviklingen i EU-retten og sikre, at den danske lovgivning er i overensstemmelse hermed, uanset om det er belejligt eller ubelejligt. Og her er der jo et andet principielt spørgsmål på spil. Hvis vi ændrer spillereglerne, så vi kan tilsidesætte den juridiske vurdering, der står klokkeklart fra embedsværket, fordi vi har fået en ekstern vurdering, der sår tvivl om den, kan det så også lade sig gøre på andre områder? Betyder det, at man vil anerkende, at en regering så kan sige: Jamen det kan godt kan være, at vi får én vurdering fra embedsværket, men vi vælger at gå med den vurdering, vi har fået fra en ekstern part? Jeg tror det ikke, og jeg ville heller ikke anbefale det. Men det er jo det, der i virkeligheden også er lidt på spil her. Og det vil sige, at uanset hvilken regering der sidder på magten nu eller i fremtiden, kommer vi til at tage drøftelserne igen omkring det her lovforslag, når jeg kommer til at genfremsætte lovforslaget som det første, når vi kommer ind i den nye samling.

(V): Nu er Venstre jo ikke en del af aftalen og har derfor aldrig lovet at stemme for det her lovforslag, hvor regeringen tolker en dom mod Rumænien, som ikke har en undtagelse for moms på kunstnerisk virksomhed, som gældende for Danmark, som har en undtagelse for moms på kunstnerisk virksomhed. Vi må sige, at vi gennem udvalgsbehandlingen både har haft en høring og fået den ekspertudtalelse, som skatteministeren også kommer ind på, og begge steder blev der sået alvorlig tvivl om de vurderinger, som Skatteministeriet har lavet. Derfor synes jeg jo, at det er værd at undersøge, om det rent faktisk er nødvendigt. Jeg har også spurgt skatteministeren, om man har spurgt EU, om det er nødvendigt, for vi er ikke i samme situation som Rumænien. Vi har ikke moms på kunstnerisk virksomhed i forvejen. Det kan jeg forstå man har valgt ikke at gøre. Så kunne man jo vente, til EU kontakter Danmark og siger, at vi ikke lever op til reglerne – det er det, man kalder en åbningsskrivelse – for så ville man have noget tid til at gennemføre det, men det har man fra regeringens side valgt ikke at gøre. Derfor kunne det være, at ministeren ville være så venlig at forklare, hvorfor man man har valgt ikke at afvente, at EU faktisk siger, at det er nødvendigt, eller at afklare med EU, om EU mener, at det er nødvendigt. Hvorfor skal Folketinget bare tage stilling til det her uden at have et klart grundlag? Kl. når der er en klokkeklar vurdering fra embedsværkets side – det er både juristerne i Skatteministeriet og i Justitsministeriet – så overholder jeg ikke mine forpligtelser som minister, hvis jeg venter og ser, hvad der sker. Så det ligger jo inden for rammerne af mit mandat og den forvaltning, jeg er nødt til at bedrive som minister. Hvorfor har vi så ikke spurgt EU? Jamen der er en klokkeklar vurdering af, at vi er nødt til at ændre lovgivningen for at bringe den i overensstemmelse med EU-retten. Som ordføreren og Venstre er bekendt med, har vi en standstillbestemmelse, der gør, at den enkelte kunstner er momsfritaget, og den ønsker vi at bevare og beskytte og ikke ændre på.

lande om forvaltningen af det her. Alt det ved ordføreren, for vi har været igennem en meget, meget grundig behandling. Tilbage står bare, at jeg som minister er nødt til at administrere dansk lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Det har vi sådan set besluttet i fællesskab her i Folketinget. Det er derfor, at jeg også siger, at jeg jo ikke kan tvinge Folketinget til at stemme ja, men at jeg er nødt til at blive ved med at genfremsætte lovforslaget, for ellers er vurderingen, at vi ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

det er underligt, at det kun er Danmark, der når frem til den konklusion, og derfor kunne man jo have kontaktet EU og hørt, om det var relevant. Derudover synes jeg også, at det er problematisk, at man ikke vælger at lægge pengene tilbage til kulturområdet. Man vælger at bruge dem på noget helt andet. Det ser ud, som om man bare ønsker at pålægge kulturområdet, som har lidt så meget under coronaen, en skat og så bare bruge dem på noget andet. Jeg forstår slet ikke tankegangen. er forhåbentlig enige om fakta. Fakta er, at det her jo ikke er noget, vi har fundet på, altså at vi har tænkt, at der her var en lovændring, vi kunne lave for at hente nogle penge. Fakta er, at der er en dom, og så har der været en helt almindelig sagsbehandling, hvor vurderingen fra embedsværkets side er, at vi er nødt til at ændre dansk lovgivning for at bringe os i overensstemmelse med EU-retten. Så er der blevet nævnt en tysk dom, som ikke er sammenlignelig med det her. Det har vi jo også gennemgået i sagsbehandlingen, og det har jeg ikke tid til at redegøre for her. Tilbage står bare, om man anerkender, at vi er nødt til at gennemføre det her for at være i overensstemmelse med EU-retten, baseret på den

Tak for det, og tak for, at skatteministeren her fra talerstolen prøver at uddybe, hvad der er op og ned i den her sag. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge skatteministeren og regeringen om to ting. Det ene er: Er vi ikke enige om, at det er vigtigt, at vi ikke gennemfører flere skatter og afgifter end allerhøjst nødvendigt, særlig i en situation, hvor danskernes privatøkonomi og også virksomhedernes økonomi er hårdt spændt for? Er vi ikke enige om det? Det er det ene. Og det andet spørgsmål er: Er vi ikke også enige om, være enig i det i hvert fald – om det virkelig er et krav fra EU, som Danmark skal honorere? Jeg må bare sige, at fra Dansk Folkepartis side er vores udgangspunkt jo ikke, at alt, hvad der kommer fra EU, er hammergodt. Hvis der er berettiget tvivl, skal vi jo ikke gennemføre nogle krav, der i virkeligheden kommer til at betyde en større regning for danskerne, hvilket det her vil gøre. Kl. Nej, jeg er ikke enig i, at der er berettiget tvivl. Jeg er enig i, at der har været en meget, meget grundig proces. Det er blevet tryktestet. Men en vurdering fra juristerne i Skatteministeriet og Justitsministeriet er klar og afspejler ikke, at der er tvivl om det her spørgsmål. Det er det ene. Det andet er – som jeg også svarede fru Louise Schack Elholm – at det jo ikke er et forslag, vi har fundet på. Det er noget, der er kommet som en del af den helt almindelige proces, hvor der er en dom, og så kigger man på, om vi overholder EU-retten. EU-retten. Nu kan jeg jo ikke stille spørgsmål til ordføreren, men jeg går ud fra, at ordføreren vil være enig i, at med den aftale, der er lavet omkring kriminalforsorgen, har både Dansk Folkeparti og andre partier jo skrevet under på, at man ville følge den vurdering, der kom fra embedsværket. Det sidste forudsatte jo, at der var tale om minimumsimplementering, og at der ikke var tvivl om, at det var et krav fra EU. Man må jo sige, at der faktisk er berettiget tvivl om det. Og så vil jeg også bare lige sige noget i forhold til timingen her, jeg synes ikke rigtig, at skatteministeren svarede på det, så det vil jeg godt lige gentage: Er vi ikke enige om, at hvis der er berettiget tvivl, så er det godt nok træls, at vi skal pålægge danskerne og virksomhederne flere skatter end højst nødvendigt? Det her vil jo betyde flere udgifter for den almindelige dansker. Den timing er bare utrolig dårlig, altså hvis vi kommer fra Folketingets side og siger, at nu skal man til at betale mere for ting og sager oven i alle de andre regninger, som danskerne i forvejen oplever at få i øjeblikket. jeg sige, at det sidste argument jo er en lille smule letkøbt, da Dansk Folkeparti i slutningen af sidste år var med til at indgå en aftale, vel vidende hvad der var på spil. Og så til det første: Det er jo ikke et forslag, vi har fundet på. Det er ikke sådan, at vi har kigget ud og tænkt, hvor vi kan indføre en revision af momsdirektivet, så vi kan hente et provenu ind i statskassen. Det er jo en »skal«-opgave for at overholde EU-retten, og det er baseret på en dom tilbage fra 2020. Så har systemet kørt, som det gør, altså at der kommer en dom, og så kigger man på, hvad det betyder i forhold til dansk lovgivning. Det er ikke et initiativ, vi har fundet frem for at se, hvor vi kunne hente nogle penge. Det er jo en lidt barok situation, at regeringen har sendt skatteministeren i salen på den her sag, for det handler jo ikke kun om EU-jura og skat. Når regeringen har så travlt og ikke har tid til at undersøge det her nærmere, er det jo, fordi regeringen allerede har brugt pengene på fængselspladser i Kosovo. Det er der jo så ikke flertal for alligevel; det er jeg meget glad for. Og jeg vil derfor spørge regeringen – vi vil selvfølgelig gerne være med til at undersøge det her til bunds, for vi vil også gerne følge EU-retten vi kan have et forløb med regeringen, hvor vi undersøger det, men på den præmis, at eventuelle nye momsindtægter, som bliver taget fra kunstnerne, kommer tilbage til kunstnerne på anden vis igen. For det er jo det politiske indhold i den her debat. Skal vi tage penge fra kunstnerne til fængselspladser, eller skal vi lade pengene blive inden for kulturen? Jeg anerkender, at vi kan have forhastede processer, både i regeringen og i Folketinget. Men den her er næppe inde under den kategori. Altså, der har været en dom i 2020, og det gør, at der har været et arbejde i embedsværket for at finde ud af, hvad den dom betyder i forhold til dansk lovgivning i relation til momsdirektivet. Så har man arbejdet på det i nogle år. Man har haft en juridisk vurdering, man har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for at teste, om det var minimumsimplementering, og så har Folketinget fået en ekstern vurdering, og så har vi tryktestet det en gang til. Så den proces har været ganske lang. Så spørges der selvfølgelig til indtægter. det er jo klart, at de partier – Dansk Folkeparti og Konservative – der nu stemmer nej, så i virkeligheden også stemmer nej til de penge, man bruger med den politiske aftale. Det er klart, at det selvfølgelig udfordrer aftalen omkring kriminalforsorgen – det anerkender jeg. Kl. 11:46 Zenia Stampe (RV): Det burde så være kulturministeren, jeg stillede det her spørgsmål, men det kan jeg jo så stille til hr. Jeppe Bruus som repræsentant for regeringen og ikke bare som skatteminister. Hvilket signal er det egentlig, det her sender til kulturlivet, altså at man tager rettighedspenge for 230 mio. kr. fra kunstnere, som har været hårdt ramt af corona, og som – det er jo en kendt sag – har en temmelig skrøbelig økonomi? Hvad siger det om regeringens prioritering af kunsten og kulturen? Det kunne jeg godt tænke mig at hr. Jeppe Bruus giver et svar på på regeringens vegne, ikke bare som skatteminister, men på vegne af regeringen, som jo også har en kulturpolitik. Hvad er det her for en kulturpolitik? det er en politik, hvor vi som på alle mulige andre områder er forpligtet til at følge EU-retten. Det føler vi os i hvert fald forpligtet til, og det har jeg en meget klar juridisk forpligtelse til, også som minister for at leve op til det ansvar, jeg har som minister. Så det er jo ikke, fordi vi har tænkt, at der her var en pose penge, vi kunne hente, hvis vi ændrede lovgivningen. Det er jo en »skal«-opgave. Så kan man diskutere, hvordan pengene skal anvendes efterfølgende, men det at gennemføre lovgivningen – det tror jeg efterhånden jeg har forsøgt at forklare nogle gange – er jo for at overholde EU-retten.

Det er rigtigt). Men sådan må det nok være, de krydser jo lidt hinanden, så vi går videre i spørgerækken. Hr. Hans Christian Schmidt, værsgo. Tak for det. Sådan som jeg har forstået det, og sådan som jeg har oplevet det, er det sådan, at hvis Kommissionen er uenig med et land og siger, at det i deres nationale lovgivning ikke har fulgt EU-retten, så sender man en åbningsskrivelse, hvor man forklarer problemet. Så svarer regeringen, hvad den mener, og skulle det så være, at Kommissionen er enig i, at det er fint, som det er, så er det det. Hvis ikke den er det, sender de et begrundet notat, hvor de så skriver, hvad det er, de mener er galt. Jeg forklarer det lige, for det er derfor, jeg vil spørge skatteministeren, om vi har modtaget sådan en åbningsskrivelse. Jeg er med på, at åbningsskrivelser er hemmelige, men man kan vel godt sige, om vi har modtaget en eller ikke har modtaget en, og jeg vil bare godt vide, om vi har modtaget en. Jeg vidste ikke, om man måtte sige det eller ikke måtte sige det, men lad mig sige det på en anden måde: Venstre har jo foreslået, at jeg som minister skulle vente og se, indtil der kom en åbningsskrivelse. Der har jeg så spurgt juristerne: Kan man det som minister? Hvis der er en klokkeklar vurdering af, at vi skal ændre lovgivningen – eller praksis, kunne det også være – for at overholde EU-retten, kan jeg så beslutte at vente og se, om EU opdager det på et tidspunkt og sender en åbningsskrivelse? Der er svaret jo nej. Det kan jeg ikke som minister. at spørge om noget, og det ville jeg ellers ikke have gjort. Men nu vil jeg spørge skatteministeren: Findes der eksempler sådan bare inden for de seneste år på,

men der er ikke eksempler på, at man har en klokkeklar vurdering, og at en minister så lægger den i skuffen og så venter og ser. Nej, det findes der ikke eksempler på. Der findes ét eksempel på en tilsvarende situation på sundhedsområdet hvor Venstre og Konservative havde meget, meget vanskeligt ved at skulle ændre lovgivningen, men til sidst besindede sig, da man behandlede det en gang til, fordi man kunne se, at det var et klokkeklart brud med EU-lovgivningen. Jeg vil gerne drage en parallel, og jeg nævnte den også forleden, men jeg synes egentlig, at den fortjener at blive gentaget: Regeringen kom med et lovforslag om indgreb mod techgiganter. I høringssvarene var der kritik af, om det var EU-lovmedholdeligt. Vi havde foretræde i Erhvervsudvalget af samme advokat, som har udarbejdet den eksterne ekspertudtalelse om det her lovforslag. I erhvervsministerens besvarelse på den henvendelse blev det afvist – der var ikke noget at komme efter, der var ingen problemer i forhold til EU-retten. Men lige præcis fordi det gjaldt regulering af sociale medier, skulle regeringen spørge Europa-Kommissionen. Og så kom Kommissionen med et svar, der sagde, at regeringen havde taget fejl, og at den ikke kunne gennemføre det her lovforslag, så det måtte erhvervsministeren trække tilbage. Jeg skal bare høre, om skatteministeren har taget eller vil tage kontakt til EU og bede om en vurdering, inden Skatteministeren (Jeppe Bruus): Jeg kender ikke lovforslaget om techgiganterne, men jeg synes jo i virkeligheden, at det, at man har en parlamentarisk proces, som vi også har haft i forhold til dette lovforslag, hvor man jo helt fair and square siger, at man gerne vil trykteste den juridiske vurdering, der er, og at det så kan føre til, at den juridiske vurdering bliver ændret, er helt rimeligt. Det er jo et demokratisk land, vi lever i, og det er, synes jeg, en del af det at føre parlamentarisk kontrol. vurdering er meget klar, nemlig at vi er nødt til at ændre lovgivningen for at leve op til EU-retten. Hvis vurderingen er så klar, hvad er problemet så i at spørge Europa-Kommissionen, om den danske regerings vurdering er korrekt? Det virker jo lidt, som om det er et svar, man ikke rigtig har lyst til at få, for man er sådan set, som fru Zenia Stampe sagde, jo glad for udsigten til et provenu. Og der er ikke noget med at føre det tilbage til dem, der bliver ramt af det – næh, man bruger det som finansiering i en politisk aftale. Hvorfor vil ministeren ikke spørge Kommissionen, om regeringens tolkning er korrekt eller ej? fordi vurderingen her er meget klar. Der er ikke usikkerhed i den juridiske vurdering fra Skatteministeriets og Justitsministeriets juristers side. Det, der også har været en del af drøftelsen, har været – og jeg synes også, det går lidt igen her – at vi er inde at pille ved den stand still-bestemmelse, vi har. Tværtimod her lovforslag jo om at bevare den momsfritagelse, der er, for kunstnere. den afgørelse er jo åbenbart ikke så klokkeklar, som ministeren siger. Nu er der jo tre uafhængige eksperter, der netop har lavet en undersøgelse på det her område, det viser jo, at der er rejst en berettiget tvivl, og jeg kan simpelt hen ikke forstå, at ministeren ikke vil give kunstnerne og kulturlivet den chance og mulighed for netop at undgå at skulle påføres en moms, hvor de jo i dag lige præcis ikke er momspligtige på det her område. Og jeg synes ikke rigtig, ministeren giver et svar, og jeg kan heller ikke rigtig forstå det svar, ministeren kommer med, altså hvorfor man så ikke kontakter EU. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra ministeren igen, om ministeren har modtaget en åbningsskrivelse fra EU. Tak. Kl.

Så lever jeg ikke op til det ansvar, jeg har som minister, og så ville jeg tro, at jeg ville komme i endnu større problemer i Folketinget. Så ville der nok sidde nogle rundtomkring, der ville tænke: Arh, minister, nu må du lige se at leve op til dine forpligtelser. at der er et flertal i Folketinget, der ikke gør det i den her sag, fordi man er uenig i den lovgivning, vi skal gennemføre. Hvis det nu forholdt sig anderledes, mon dog stemningen ville være den samme? Det tror jeg ikke. så forstår jeg simpelt hen ikke, hvorfor ministeren fremsætter det her lovforslag. Hvis ministeren er overbevist om, at man ikke overholder ministeransvarlighedsloven, hvorfor så ikke vente? Hvorfor så ikke lade tvivlen Så har jeg nok ikke fået udtrykt mig klart nok, når man kan stille det spørgsmål. Vi fremsætter det her forslag, fordi det er en forpligtelse i forhold til at overholde EU-retten, og det er den vurdering, der er fra juristerne i Skatteministeriet og i Justitsministeriet. Jeg har stadig væk ikke skiftet køn – jeg er nu blevet kaldt det flere gange af den samme formand. Men det er ikke det, vi skal snakke om.

Det her lovforslag skal vi køre igennem, det giver mening, det må vi godt for EU, det skal vi gøre, osv. Det viste sig så, at det kunne man ikke, og det var der eksperter der var ude at kritisere. Nu er de samme eksperter ude at kritisere netop ministerens lovforslag. Var det så ikke en pokkers god idé lige at spørge nede i Europa-Kommissionen, om man rent faktisk skal gøre det her? Eller ønsker ministeren egentlig bare at gøre det? at man får ret på ét område, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man har ret på et andet område. Vi har jo tryktestet den vurdering. Jeg har bedt juristerne, da den vurdering kom fra Gorrissen Federspiel, om at forholde sig til det og om at teste, om de stadig væk mente, at de havde ret fuldstændig fordomsfrit. For ligegyldigt om de kom frem til det ene eller det andet resultat, ville der være politiske problemer forbundet med det. Og de kommer tilbage og har i et langt svar, nemlig svaret på spørgsmål 87, svaret meget detaljeret på, hvor det er, at uenigheden er, i forhold til den vurdering, der er kommet fra Gorrissen Federspiel. Det vil sige, at når der ikke er en vurdering, som der fra embedsværkets side er tvivl om, så er der ikke grundlag for andet end at fortsætte med det her lovforslag for at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten. Men Erhvervsministeriets jurister havde jo netop også tryktestet deres lovforslag. Så hvorfor er det, at ministeren ikke lige gør sig den ulejlighed at spørge Europa-Kommissionen? Eller skal vi forstå det sådan, at det her faktisk er noget, ministeren ønsker at gøre, og at ministeren

og svaret er jo måske ikke så overraskende det samme, nemlig at der ikke er en vurdering her, som der er tvivl om fra embedsværkets side. Det at gå hen og spørge Kommissionen er jo et værktøj, man bruger, hvis der er tvivlstilfælde, og det er der ikke her. Det, der er nyt her, er jo i forhold til det flertal i Folketinget, der plejer at anerkende, at den sidste vurdering, der står, når man skal overholde EU-retten, er den, der kommer fra embedsværket. Det er det, der er nyt. Tak til ministeren. Som jeg forstår det, er der ikke flere korte bemærkninger. Er der flere, der ønsker ordet?

Foranlediget af ministerens indlæg vil jeg gerne redegøre for, hvorfor vi stemmer imod halvdelen af lovforslag nr. L 106 – at vi stemmer imod den del, der handler om at lægge moms på dansk kulturliv og på ophavsrettigheder. Det gør vi, fordi vi grundlæggende er modstandere af, at der skal være moms på dansk kultur. Vi vil gerne bevare den position, dansk kultur har i Danmark, hvor den har en skattefordel frem for andre aktiviteter, ved at man ikke betaler moms på ophavsrettigheder. Sådan synes vi at det skal blive ved med at være, for det er vigtigt for et lille land som Danmark med et lille sprog, at vi har danskproduceret kultur på vores eget sprog, som forholder sig til vores samfund, så vi ikke bare skal kigge på amerikansk kultur eller kultur fra andre lande, som har et meget større marked, det kan blive solgt på. Det er en nødvendighed, at vi hjælper dansk kultur, hvor vi kan. Derfor er vi jo grundlæggende modstandere af at indføre den her ekstraskat på kulturlivet. Og da vi så lavede en aftale om kriminalforsorgen, hvor det blev aftalt at gøre det alligevel, var det udelukkende, fordi vi fik at vide af regeringen, at det var et krav fra EU. Allerede under forhandlingerne om kriminalforsorgen var det dog sådan, at der var en smule tvivl om, hvorvidt det nu også var et krav fra EU eller ej. Derfor blev det også skrevet ind i aftalen, at den baserede sig på, at det var et EU-krav. Hvis det så ikke er et EU-krav, bortfalder forudsætningerne for aftalen om det element i aftalen om kriminalforsorgen, for så er det indgået på forkerte præmisser. til at indføre skattestigninger, som vi ikke går ind for, baseret på, at vi har fået noget forkert at vide af regeringen Der kom så i Skatteudvalget nogle meget dygtige folk fra Deloitte og fremlagde et meget overbevisende indlæg, hvor der blev sået meget stor tvivl om, hvorvidt det nu var sådan, at det er et krav fra EU at indføre den her moms på kultur. Derefter foreslog vi så – det var mig selv, der foreslog det i Skatteudvalget – at vi fik lavet en uvildig undersøgelse, som kunne konkludere for Folketinget, hvorvidt det var et krav fra EU at indføre den her moms eller ej. Og den konkluderede så meget klart, at det er det ikke. Det er vi jo som Folketing nødt til at tage konsekvensen af. Vi kan jo ikke få lavet sådan en uvildig undersøgelse, som så når frem til en klar konklusion om, at det ikke er et krav fra EU, og så bare agere, som om det er. Det Det giver selvfølgelig den udfordring, at man i Skatteministeriet og måske andre steder i regeringen mener noget andet. Og så skal vi jo vælge, hvad vi tror mest på, og der tror vi jo mest på den redegørelse, vi har fået i Skatteudvalget, og som er blevet iværksat af Folketinget. Så er det jo sådan, at det er os, der bestemmer, hvordan lovgivningen er i Danmark. Det er ikke regeringen, der bestemmer det, det er ikke embedsværket ovre i Skatteministeriet, der bestemmer det, det er Folketinget, der bestemmer, hvordan lovgivningen skal være. Og når Folketinget ikke er overbevist om, at det er et krav fra EU, EU, tager Folketinget konsekvensen af det og stemmer regeringens lovforslag ned, selv om regeringen har en anden opfattelse. Jeg forstår godt, at skatteministeren reagerer, som han gør; jeg forstår godt, at når han får at vide af sit embedsværk, at det er et krav fra EU, er han nødt til at fremsætte lovforslaget. Men skatteministeren må jo også respektere, at når Folketinget så tror noget andet, bliver det stemt ned. Det er jo så ikke skatteministerens skyld, hvis det skulle vise sig, at der kommer en åbningsskrivelse på et tidspunkt fra EU. Så vil vi godt love skatteministeren, at vi ikke giver ham nogen problemer, og den eneste måde, en skatteminister kan få problemer på, er, hvis Folketinget giver ham dem. det kommer vi jo så ikke til, for vi tager selvfølgelig ansvaret for, hvad vi stemmer i Folketinget, og er bevidste om, at vi gør det imod regeringens ønske og imod skatteministerens ønske. Derfor kommer der ikke nogen ministerstorm mod skatteministeren på baggrund af den her sag, hvis der skulle komme en åbningsskrivelse senere hen. Det skal vi nok tage ansvaret for. Jeg tror, vi lever med det, hvis der kommer en åbningsskrivelse på et tidspunkt. Det er ikke jordens undergang. Selvfølgelig skal vi forsøge at overholde EU-lovgivningen så godt, vi kan, og det mener vi også at vi gør her, vi tror ikke, at vi bryder EU-lovgivningen med den beslutning om at stemme lovforslaget ned her i dag. Til gengæld redder vi kulturlivet fra et meget, meget stort problem. Derfor mener vi, at det er den rigtige beslutning. Jeg vil gerne undskylde over for hr. Jeg er meget glad for, at Det Konservative Folkeparti i dag stemmer imod det her forslag. Men jeg bliver også nødt til at spørge, hvorfor De Konservative i første omgang gik med til en aftale, hvor man tog 230 mio. kr. fra kunstnerne for at finansiere fængselspladser i Kosovo. Jeg kan nu forstå, at det er usikkerheden om EU-lovgivningen, der gør, at man trækker støtten, men man sagde jo i princippet ja til at tage penge fra kulturen til kriminalforsorgen, hvor man jo godt kunne have sagt det samme, som vi gjorde, nemlig: Selvfølgelig skal vi overholde EU-lovgivningen, og hvis det viser sig, at vi skal pålægge kunstnerne moms, så skal vi bare sørge for at tilbageføre pengene til kulturområdet. Hvorfor valgte De Konservative ikke det standpunkt i stedet? Som jeg også sagde i mit indlæg, var der jo kun én grund til, at vi gik med til at indføre den her moms på kultur, og den var, at vi fik at vide, at der var et krav fra EU om, at vi skulle gøre det. Det var den eneste grund til det. godt på andre måder tilbageføre penge til kultur. Det kan man bare ikke gøre en til en, for så omgår man jo lovgivningen. Hvis man fører pengene tilbage til de samme mennesker, som betalte momsen, så er der jo ikke så er der jo ikke nogen moms, altså hvis man får refunderet den udgift. Så man kan ikke gøre det en til en, men man kan godt i andre sammenhænge støtte kulturlivet, og det vil vi selvfølgelig også meget gerne være med til. kan ikke en til en sende en refundering på det, man så har opkrævet i moms, men man kunne jo have gjort det samme, som vi har gjort og stadig væk gør, og det er at sige: Selvfølgelig skal vi overholde EU-lovgivningen, og hvis vi bliver pålagt at måtte de her kunstnere, vil vi sørge for, at et tilsvarende beløb tilbageføres til kulturlivet. Det kan jeg forstå er De Konservatives holdning nu, eller jeg vil måske snarere Hvis Danmark på et tidspunkt bliver pålagt at gøre det, altså at vi skal pålægge kunstnerne moms, vil De Konservative så være med til at tilbageføre pengene til kulturområdet? Jeg kan i hvert fald sige så meget, at vi altid gerne vil give penge til dansk kultur, og når vi hvert år fremlægger vores forslag til finanslov, hvor vi fordeler pengene i staten, så er der også afsat flere penge til kultur, som regel også flere penge, end hvad regeringen og Radikale Venstre når frem til. Så vi vil gerne være med til at støtte dansk kultur. Jeg vil ikke stå her og nu og forpligte mig på et eller andet stort millionbeløb uden for en finanslovsforhandling. Hr. Rasmus Jarlov har jo været minister før, og jeg kunne godt tænke mig at spørge hr. Rasmus Jarlov, om han, hvis han blev minister igen, ville kunne stemme imod en lov, der er blevet til, som følge af at der ligger en fuldstændig klokkeklar vurdering fra Skatteministeriet og Justitsministeriet i forhold til EU-retten. jeg tror, jeg ville gøre det samme, som skatteministeren gør, nemlig at forsøge at få gennemført et lovforslag, men jeg tror også, at jeg som minister ville respektere, at det er Folketingets afgørelse. Og når Folketinget ikke er overbevist om, at det er et krav fra EU, skal Folketinget jo stemme efter sin overbevisning, som det står i grundloven, og så stemme nej til det her lovforslag. Så det er jo egentlig bare at anerkende, at selv om man sidder i regering, bestemmer man ikke, hvad loven er i Danmark; det er Folketinget, der bestemmer det. Det har jo traditionelt været sådan, at partier, der opfatter sig selv som potentielt regeringsbærende, har respekteret, når der faldt domme ved EU-Domstolen, og i øvrigt har ment, at vi skulle leve op til EU-juraen. Hvordan kan man i Konservative sidde overhørigt, at både Skatteministeriet og Justitsministeriet siger, at hvis vi skal respektere en EU-dom, skal vi vedtage den her lov, og så blot henvise til, at hvis man føler for noget andet i Folketingssalen, lader man blot være med det? Er det virkelig sådan, man vil arbejde i fremtidige konservative regeringer? vi lægger til grund, at der er lavet en meget grundig uvildig undersøgelse i Folketingets Skatteudvalg, og den igangsatte vi, fordi vi gerne ville have klarhed om den store tvivl, der var, om, hvorvidt det nu var et krav fra EU at indføre den her moms på kunstnerisk aktivitet eller ej. Og den har meget klart konkluderet, at det er det ikke. Derfor når vi frem til en anden konklusion, end man når frem til ovre i Skatteministeriet. siddende her i stolen ikke skal give vejledning omkring det at stemme, men jeg føler trang til at påpege, at vi nu skal stemme om L 106 A, og at hele den debat, vi har haft,

Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 12:10 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes

1 er forkastet.

hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 34) 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse

Jeg synes faktisk, det er paradoksalt, at der er et flertal herinde, der lige har stemt det her ændringsforslag ned, partier, som vi plejer at stå sammen med, når det handler om, at vi gerne vil skabe bedre muligheder for, at ufaglærte kan blive faglærte, og at vi kan skabe bedre muligheder for efter- og videreuddannelse og sikre, at flere ønsker at blive faglærte i fremtiden. Men vi ser nu, at nogle af de partier, vi plejer at stå sammen med om det, er veget fra den her position, og vi er vidner til, at de her partier simpelt hen straffer voksne, der tager den stærke beslutning at sige: Jeg vil gerne gå fra at være ufaglært til at blive faglært. Og det er, alene fordi deres arbejdsgiver får et økonomisk tilskud for, at de vælger at blive voksenlærlinge. Det vil sige, at lige nu, hvis I stemmer for det her lovforslag, vil partierne simpelt hen straffe voksenlærlinge ved at give pengene til arbejdsgiveren. Det er da fuldstændig skævt, og det er endnu mere hovedrystende, når vi faktisk ved, at noget af det, som er afgørende for,

det var derfor, at vi stillede ændringsforslaget. Det er, fordi det er vigtigt for os i Enhedslisten, at voksenlærlinge ikke bliver modregnet i ordinær optjening af rettigheder i forhold til arbejdsløshedsforsikringen. Det vil sikre, at personer, der gennemfører et voksenlærlingeforløb, hvor der ydes støtte til arbejdsgiverne, til virksomheden, bliver ligestillet med andre personer, der deltager i uddannelse og derfor vil optjene en ret til dagpenge til den løn, som de tjener under uddannelsen. Det er skuffende. Det er ikke alene blandt voksne, at det her forslag er skuffende. Jeg må ærlig talt indrømme, at jeg faktisk ikke begriber, hvordan man oven på de tal, vi så i går om unges mistrivsel, nu vil give de unge yderligere bekymringer. Helt nye tal viser, at det er alarmerende, mistrivsel blandt de unge. Mere end hver fjerde unge har opsøgt læge eller været frameldt studiet på grund af stress. Det er helt galt, at så mange unge står på kanten til sygdom og sygemelding eller allerede er faldet ud over kanten, og det viser jo helt tydeligt, det her ikke handler om en enkelt ung; det her er et strukturelt problem. Det, at så mange unge knækker nakken, er udtryk for, at der grundlæggende og strukturelt er noget galt med vores samfund, og det er også derfor, at de her trivselsundersøgelser, selv om de er alarmerende, ikke kommer bag på os. Der er altså blevet truffet en perlerække af dårlige beslutninger herinde fra Christiansborgs side af, som har været med til at øge mistrivslen blandt de unge. Det handler om firkantede karakterkrav for at kunne komme ind på uddannelser, udhuling af su'en, så den nu er knap 5.000 kr. mindre værd, årelange uddannelsesbesparelser, der betyder færre timer og mindre feedback, og et økonomisk system, der presser studerende igennem. Og nu ser vi ind i, at der kommer endnu en dårlig beslutning fra Christiansborgs når et flertal lige om lidt har tænkt sig at stemme igennem, at unge, der i forvejen får en enormt lav dagpengesats, skal have en endnu lavere sats. Prøv lige at overveje konsekvensen af det, en række partier om lidt vil stemme igennem. Det vil betyde, at man får et lavere rådighedsbeløb, end de studerende har, mens de studerer, mens de er på su. Det er en sats, der i forvejen er under fattigdomsgrænsen, men som er accepteret, fordi man har adgang til studieboliger, studierabatter og billigere transport – netop nogle goder, som man mister, når man er færdig med sin uddannelse. Jeg synes, man skal bruge den anledning, at de økonomiske vismænd er kommet med en krads kritik af den her del af lovforslaget, finansieringen og de økonomiske virkninger, til at trække lovforslaget tilbage, og jeg håber, at I har tænkt jer at stemme imod.

næste punkt på dagsordenen er: 38) 3. behandling af lovforslag nr. L 203: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer,

Så drejer forhandlingen sig om forslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 12:35 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes

nu skal stemme om

næste punkt på dagsordenen er: 42) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 190: Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag (borgerforslag).

hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 43) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 141: Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan, der skal sikre større tryghed for kvinder i nattelivet. Af Fatma Øktem Kristensen): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 12:27 Afstemning

næste punkt på dagsordenen er: 47) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 172: Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte fasttrackordningen for permanent ophold for herboende 18-19-årige med en ny ordning med tidsbegrænset ophold. Af Marcus Knuth

(UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 48) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 174: Forslag til folketingsbeslutning om et årligt loft over antallet af tildelte

(Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. hverken for eller imod stemte 0. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 49) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 48: Forslag til folketingsbeslutning om borgeres adgang til at forlange bindende kommunale folkeafstemninger.

Det næste punkt på dagsordenen er: 50) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 68: Forslag til folketingsbeslutning om at stoppe lukning af uddannelsespladser og genforhandle aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Af Katrine Robsøe (RV) m.fl. (Fremsættelse 19.01.2022. 1. behandling 22.03.2022. Betænkning

stemte 56 (S, SF, RV, EL, NB, LA og ALT), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 44) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 177: Forslag til folketingsbeslutning

næste punkt på dagsordenen er: 53) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 148: Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en arbejdsgruppe, som skal fremsætte forslag til forbedringer

Afstemningen slutter. for eller imod stemte 2 (NB). Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 56) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om en reform af taxametersystemet for de gymnasiale uddannelser. Af Ellen Trane Nørby

Så drejer forhandlingen sig om forslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 12:35 Afstemning Formanden

Det sidste punkt på dagsordenen er: 57) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 202: Forslag til folketingsbeslutning om frit gymnasievalg for alle (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Thomas Danielsen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt

Da det ikke er tilfældet, vil jeg tillade mig lige at komme med et par ord, før vi slutter i salen her. --- Kl. 12:36 Meddelelser men jeg ved jo godt, at for alle jer medlemmer betyder det ikke, at I går på sommerferie. Der er mange opgaver, der skal klares, inden der er noget, der kan ligne sommerferie. Jeg synes godt, at vi kan bryste os af, at vi har været igennem en folketingssamling med mange vigtige beslutninger og gode intense debatter. Jeg er jo glad for, at vi til trods for corona på en fin måde fik fejret Hendes Majestæt Dronning Margrethes regeringsjubilæum. Jeg synes også, det var en mindeværdig dag, da Ukraines præsident Zelenskyj talte til Folketinget og dermed til hele det danske folk. Så det er mange vigtige ting, som er blevet gennemført i den her folketingssamling. Derfor vil jeg godt takke for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg ser frem til, at det kan genoptages efter sommerpausen. Men før vi kommer så langt, håber jeg, at I alle sammen vil nyde en velfortjent sommerferie, når I når dertil. Det kan være stressende at være folketingsmedlem, så jeg synes, at I skal give hinanden lov til også at være offline. Der er en knap på telefonen, som gør, at den bliver lydløs, og det er sådan, at dem, der følger jer på sociale medier, måske også har brug for en sommerferie. Og jeg vil sige, at også for folketingspolitikere kan tavshed være guld. Nu skal vi også ud i sommerlandet og nyde alt det, som vi i nogle år ikke rigtig har kunnet nyde, i form af festivaler, havnefester, og hvad der nu er rundtomkring. Det bliver hyggeligt og godt, og så skal vi jo ikke glemme, at der er 3 dage med Tour de France. Jeg tror, jeg vil se mange folketingsmedlemmer med dannebrog stå langs vejen der; det bliver en stor begivenhed. alle medlemmer af Folketinget, men bestemt også til de mange dygtige medarbejdere i både Folketingets Administration og de politiske partiers administration, som er med til at sørge for, at huset her fungerer, og at vi kan udøve vores hverv som folketingsmedlemmer og lovgivere. Rigtig god sommer til alle! --- Det sidste